I prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 203 Predlagatelj je Vlada RH. Prijedlog akta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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite zamjeniče ministra. Pred vama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u. razlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o PDV-u je detaljnije usklađivanje sa odredbama Direktive Dijeća od 26.studenog 2006.godine o zajedničkog sustava poreza na dodanu vrijednost kojim nije propisana mogućnost primjene stope nula posto za nove države članice ali se može primijeniti snižena stopa poreza na dodanu vrijednost koji ne smije biti niža od 5%. Navedenim zakonom propisuje se snižena stopa 5% umjesto dosadašnje stope od 0% te oporezivanje sniženom stopom 5% plovila za sport i razonodu koji se stavljaju u carinski postupak puštanje u slobodan promet do 31.svibnja 2013.godine a koji su prethodno bila u postupku prijevremenog uvoza radi njihovog zadržava u tuzemstvu. Analizom zakona je utvrđeno da se primjenom ovog zakona povećani prihodi državnom proračunu za otprilike 1,3 milijarde kuna na godišnjoj razini. Znam da je danas i jučer bilo dosta razgovora o ovome zakonu i znam da je bila izlaženja u medije kako smo zapravo neću reći prevarili odnosno bivša vlast loše ispregovarala ovaj dio i to je danas bilo riječi. Mislim da bi tu trebalo ipak prići sa jedne stručne strane, ne radi se o lošem pregovaranju nego jednostavno o direktivama koje vam dopuštaju nešto ili vam ne dopuštaju. Vi danas ste govorili kako Velika Britanija, Irska i Malta imaju stopu od 0% i da neke druge zemlje imaju nešto sniženu stopu. A jeste se zapitali zašto to imaju, zato što, znači to nije stvar pregovaranja, znači sve zemlje koje su bile od 1.siječnja 1991. godine unutar Europske unije su zapravo imale sniženu stopu PDV-a, znači imale su nultu stopu itd., mogle su zadržati i to je bilo njihovo opcijsko pravo kada su ulazili. Znači sve nove članice kao što vidite nove članice koje su ušle 2004., 2005.godine, nijedna članica, znači članak 99. Direktive ne dopušta da imaju zapravo da je najniža stopa od 5%. Znači ne radi se ustvari pregovaranje ili ne pregovaranje, takva je Direktiva i to su zapravo određeni propisi kojima zapravo Republika Hrvatska nije mogla utjecati, koje su zapravo bile. ali jednostavno u propisi su u tome dijelu bili jasni. Isto da vam kažem vezano kada govorimo o ovome dijelu porezne politike. Prisutno u ovo doba fiskalne konsolidacije da sve se države u Europi, a takva je bila situacija od 2009. zapravo i kada je nastala ekonomska kriza '09., '10., '11. i '12., da od 27 članica zemalja Europske unije njih 16 do 18 su povećale stopu PDV-a. Ne kažem da je to nekakav alibi dizanja stopa PDV-a ali to je jednostavno tako i neke zemlje su kao što je npr. Rumunjska digla sa 19 na 24% stopu PDV-a. Ne samo da su dizale stopu, Velika Britanija je imala 17,5 išla na 15 pa 15 pa je išla na 20 kasnije. Znači velik broj zemalja rekao sam i u 2011. i u 2012. dizali su stopu PDV-a upravo u tome dijelu zbog fiskalne konsolidacije. Evo kao što je jučer i rekao isto gospodin Šuker i tako je također je bilo znači sa 22 na 23%, znači u tom dijelu jednostavno je bila primarna, bila je fiskalna konsolidacija državnog proračuna. Ja ne bih htio da se o ovome govori evo sad radi se samo o fiskalnoj konsolidaciji državnog proračuna, a sve to je teret građana. Ja bih možda da postavimo pitanje koliko je građana na teret tog državnog proračuna. Jako puno, jako puno je građana vezano za državni proračun. Hoćete li vidjeti da je to milijun i 200 tisuća umirovljenika koji iz državnog proračuna dobivaju plaću, hoćemo 250 tisuća ljudi koji dobivaju plaću, hoćete jako velik broj privrede koji je nažalost koji radi sa državom. to je jednostavno tako i to je jednostavno činjenica, znači da jako veliki broj ljudi kada vidite da pokušavamo radit nekakve strukturne reforme, jako veliki broj ljudi se javlja kako su ugrožena njihova određena prava. Znači situacija je takva da imamo proračun kakav imamo, situaciju kakvu imamo, samo htio bih da u ovome dijelu razgovaramo isto u tom dijelu stručno i kažemo da i građani koji također i dobivaju određeni dio naknada, da dobivaju iz toga državnog proračuna i da je stabilnost gospodarstva i stabilnost za svakog građana polazi od stabilnosti javnih financija. Vidite šta se događa u susjednim zemljama, vidite šta se događa npr. u Grčkoj kada nemate stabilnost javnih financija kako se to reflektira u konačnici na građane. Znači mi smo pokušali i cijelo vrijeme govorimo mi to možemo sami, mi to možemo sami bez ajmo reći stranih nekih regulatora, da možemo izvršiti financijsku konsolidaciju u tome dijelu. Velike su rasprave također u Europskoj uniji. ovaj cjelokupni dio kada pogledate porezne reforme koje se događaju u Europskoj uniji u zadnje dvije tri godine, ne samo da su dizali stopu PDV-a, dizali su i doprinose na socijalna osiguranja, dizali su i doprinose na osobni dohodak itd. To je cjelokupna jedna, znači mi jesmo dio Europe i u tome dijelu to je cjelokupan jedan sustav koji pokušava stabilizirati se da bi u konačnici nakon stabilizacije javnih financija, vidite šta se dogodilo, da je toliko isprepleteno da nije sad samo problem bio bankarskog sektora nego se probilo i na problem rizika država. I sada imate problem bankarskog sektora, imate problem da li je država mogla otplatiti dug i imate loše gospodarstvo. Jednostavno kriza se prelijeva iz jednoga u drugog i treći, u konačnici da, utječe na standard građana. Ali mi ne možemo podizati standard građana ukoliko ukoliko ne stabiliziramo javne financije. I ovo ne bi htio da se u ovome dijelu kada govorimo da Porezna uprava ili da Ministarstvo financija radi nekakve presije i da je ovdje samo briga o nama, tobože o nekom državnom proračunu. Ja … mislio da obrnuto, da govorimo da je zapravo upravo briga o državnom proračunu da možemo isplatiti socijalne naknade, da možemo isplatiti dječji doplatak, da možemo isplatiti mirovine, da možemo isplatiti učiteljima jer nažalost ovo što sam rekao, jako veliki broj ljudi je na državnom proračunu i nažalost državni proračun je ajmo reći najveća korporacija u državi. Nemamo velikih firmi, znači i stabilnost proračuna kroz stabilnost prihoda. Znači vidjeli ste da sve naše mjere koje su kada su se podizale u ovom dijelu PDV-a išle su sa protumjerama, išle su sa protumjerama, jer znamo da nam nema bez investicija i bez gospodarstva. Vidjeli ste kada smo sa 23 na 25 u da smo određeni dio artikala i spustili na 10%, vidjeli ste da smo i u ovome dijelu kada ide sa 0 na 5 da spuštamo turizmu jer smatramo cijelo vrijeme, svi govorimo turizam naša je najveća izvozna grana, najbolji najbolji sektor. Šta konkretno radimo, jel konkretno radimo spuštanje PDV-a s 25 na 10%, jel kažemo da hotelskim poduzećima ako reinvestiraju da imaju 0%, koliko želimo više da potičemo privredu. Jel potičemo naš najjači industrijski sektor, u dijelu turizma koji zapošljava jako velik broj ljudi. Ja bih volio i da se poljoprivreda također veže na turizam i zapravo da svoje proizvode nudimo u hotelskim kućama i da u tome dijelu njihove usluge budu konkurentnije, da mogu zapravo prodavati svoje poljoprivredne proizvode kroz hotele i da imaju 10%, da tu budemo konkurentni. Kad nama dođe 10 milijuna ljudi ovoga ljeta da dignemo dodatnu vrijednost i da tu zaradimo. Cijelo vrijeme odabrali smo jedan sektor i smatrali, svi se kunemo u turizam jer smo napravili izuzetno hrabar potez hrabar potez i osjetljivo. Mi smo ovdje kada smo branili proračun rekli smo da postoje rizici i na strani prihoda i na strani rashoda. Rekli smo da postoje, rekli smo da nije sveto pismo i rekli smo da je teška situacija. Ali vidite da pokušavamo, ali zato kažem vidite da svim mjerama kojima idemo u ovome dijelu da pokušavamo ići sa protumjerama. Tako da sve dok ne Tako da sve dok ne dignemo gospodarstva, sve dajemo i kroz udio konsolidacije što smo rekli da ćemo i otpisati i ući u konsolidaciju tih firmi …/Govornik se ne razumije./… dnevno bez privrede ne može dugoročno imati, ne možemo imati dugoročno stabilnost proračuna bez privrede. I ovaj dio koji smo rekli da se povećanje PDV-a ne bi, gleda u tom kontekstu znači stabilnost javnih financija svima nama u interesu. To je nacionalni interes stabilnost javnih financija. Vidite kakve se rasprave vani vode o tome. Tako da ja bih volio da imamo tu konsenzus da je stabilnost države, stabilnost prinosa, stabilnost rejtinga, stabilnost svega toga su preduvjeti da bi mogli kasnije zapravo i poticati gospodarstvo i da bi mogli osigurati svima onima koji su na proračunu da dobivaju svoj dohodak. Tako da se nalazimo u izuzetno teškim vremenima. Ali kažemo bez obzira na to mi mislimo i mislimo da ćemo uspjeti i da krećemo u ispravnome smjeru koliko god je teško. Vjerujte nije puno lakše ni u drugim zemljama EU gdje treba objasniti da se ide na da se ide na određeni dio štednje. Jednostavno, ali smatramo da ove mjere moraju i da će pokazati, da će pokazati učinak ono što smo govorili u prvom dijelu sljedeće godine. Zahvaljujem.

Ovo je prilično, ovo ćete mi produžit malo. Ovo je bio prilično jedan suvisli govor, pa bih ja čak rekao Lalovca za premijera. No, vratit ću se ja malo u prošlost. Harač rajo harač. Eto viče ova strana kad je Šuker tako objašnjavao prvo podizanje PDV-a na isti ovaj način. Treba vezat ovo, trebamo vezat ono, trebamo vezat ovo, trebamo vezan ono. San svake vlasti, svake vlasti kad donosi određeno porezno opterećenje građanima da ih nekako pokuša omamiti pa da oni onako omamljeni zaplješću i kažu to je za nas dobro. Nisu umirovljenici valjda teret državnog proračuna? Pa oni su stvarali ovu državu. Nisu valjda branitelja teret ovog proračuna? Oni su isto stvarali. Dakle, ne možemo pričati da su građani teret proračuna i to nemojte više upotrebljavati. No, bit ovoga je, je loše smo pregovarali sa EU, loša smo bili opozicija tada dok je netko pregovaro. Nismo imali rasprave ovdje. Imali smo Odbor nacionalni za praćenje pregovora. Ma ko je pričao o pregovorima sa EU? Nitko! Kad se pokušala otvoriti ta rasprava šutili smo svi. No, ja se vraćam na primjenu ovog zakona. Meni je jasno da se to mora provesti, ali to je stvar našeg umijeća pregovora. Što ga uvodimo 1.1.? Što stupanja, danom prijema Republike Hrvatske u članstvo EU? Pa to stoji u potpisanom Ugovoru između Hrvatske i EU. Što se plovila miješaju sa ovom litrom mlijeka ili s ovom kilom kruha? Što? E to je osnovno pitanje. I ne možemo kazati da time nećemo napuniti državni proračun. Hoćemo, hoćemo. 5% više sredstava je veći prihod u proračunu za 2,3 milijarde kuna i to uzimamo od građana i to je jedina činjenica u ovom trenutku. Jer da nije onda bi stavili u zakon danom prijema Hrvatske u članstvo EU će bit 5%. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo i odgovor na repliku, zamjenik ministra Boris Lalovac. razumije./… Ja kažem da moramo ustabilit javne financije jer su isplate iz proračuna za određenu kategoriju ljudi. I to je ono što sam vam govorio da je stabilnost državnog proračuna za cjelokupnu stabilnost ekonomskog da je prioritet. O tome sam vam govorio. Vezano za ovaj dio da miješamo plovila sa kruhom i mlijekom. Znači, govorimo o tome dijelu da je taj dio danas bio oporezovan sa 25% i da ne želimo da nam odu u susjedne zemlje, ne želimo da nam odu u susjedne zemlje, da nam odu u Crnu Goru itd. I nudimo da je to privrednog karaktera, da ih dovedemo, da imamo dugoročne koristi od toga. Zato smo išli sa privremenom mjerom zapravo da bi ih privukli, da bi imala cjelokupna država koristi od toga, da imaju, registriraju ta plovila kod nas. Znači o tome sam cijelo vrijeme Zahvaljujem. Sljedeća replika potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. standard građana i svemu inome. Međutim, ono što je mene silno začudilo, a to je da mi smo jučer do gotovo ponoći ovdje sjedili i raspravljali o državnom proračunu. A mi danas raspravljamo o zakonu kojim se uvodi 5% PDV na lijekove. Kad gledamo proračun zdravstva onda se u tom proračunu za 273 milijuna kuna smanjilo, naglašavam smanjilo izdaci za lijekove na recepte. Ako izračunate od tog preostalog novca koliko je 5% to je otprilike 160 milijuna kuna. Dakle, em se smanjuju sredstva koja su za lijekove predviđena i to drastično, em se od toga će još skinuti zapravo 160 milijuna kuna. Što se tiče ostalih lijekova koji se daju u bolnicama, bolnički proračun se otprilike smanjio za tridesetak posto, nešto malo manje 29% otprilike u odnosu na prošlu godinu 2 milijarde 631 kuna. I sad kad pogledate opet od toga, jedan dio od toga, ovaj čas mi je teško izračunati koliko, ali jedan pristojan dio toga će opet biti PDV. Nigdje, nigdje u proračunu ne postoji niti naznaka o tome šta će se dogoditi sa svim tim skupa. I na koji način će se riješiti problem zdravstva koji će tim biti opterećeno sa značajnim davanjima. Evo vidjeli ste 160 milijuna samo na lijekove na recept, ne govoreći o ogromnim troškovima u bolnicama i što će se s tim dogoditi? Nemojmo govoriti da će zdravstvo ostati isto, biti će bitno lošije i pacijenti će dobivati manje lijekova jer je jasno za to manje novaca. Tek jasno da kažemo o čemu se radi. Hvala. Sljedeća replika Stjepan Milinković. Izvolite, kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine zamjeniče ministra vi ste lijepo rekli da treba se povezati poljoprivreda sa turizmom. Ja sam apsolutno suglasan sa time i držim da je to najbolji model kako prodati poljoprivredne proizvode i onu bilancu o kojoj je jučer bilo govora da je jednostavno uravnotežimo. Ali želim reći da je to nemoguće da je to nemoguće jer vi rekli ste poduzimate protumjeru. U turizmu ajmo reći određene protumjere. A što se poduzelo u poljoprivredi? A kakve su protumjere ako dvije godine od 40% ako računamo sad 2013. poljoprivreda izgubi? Pa to je tako radikalna promjena da se tu ne može nitko prilagoditi. I što će se dogoditi? Poljoprivreda neće uopće opstati. Ona je toliko sada u katastrofalnom stanju i propada. I mislim i današnja i rasprava koja slijedi ovim potporama, izmjenama potpora, pa to isto govori u Zakonu o potporama o određenoj neozbiljnosti pristupa poljoprivredi. Sad smo dobili šamarčinu od EU dakle da neke stvari nisu dobro napravljene i to jednostavno tu poljoprivredu vrti u jedan začarani krug koji Hvala. Sljedeća replika Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine zamjeniče ministra i ravnateljice. Pa evo ja ću se osvrnuti u u svom dijelu replike na turizam. Naime, poznato je evo zadnje brojke govore da smo imali ove godine 7 milijardi čini mi se da je 7 milijardi eura je ukupan promet koji je ostvaren putem turizma. Uzima se negdje da je 15% toga da se troši na hranu i piće. Znači, možemo računati da je to negdje oko milijardu i 50 milijuna. Pa u toj hrani i piću svakako su i plasman našeg domaćeg proizvoda i plasman naših domaćih proizvođača možemo reći kroz to poljoprivreda je doista najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva, ali jednako tako možemo reći da je na ovaj način poljoprivreda participira u izvozu poljoprivrednih proizvoda a da se prelazi uopće granica. Pa evo upravo zbog toga sam željela reći koliko je važno da u stvarnosti razmišljamo o toj poljoprivredi kao o najvitalnijoj grani pa kad se snižavaju evo porezi vidimo, ja vjerujem da ste vi to u dobroj namjeri smanjili te poreze na jahte i na sve to, ali ne znam zašto niste onda razmišljali i o ovih 15% hrane, pića i svega što je kroz poljoprivredu pa da ste ipak u proračunu našli povišenje tih poljoprivrednih potpora i poticaja kako bi još više stimulirala se domaća poljoprivredna proizvodnja posebice objekti koji su registrirani i koji su tijekom ovih godina pripremljeni za tržišnu utakmicu i da mogu legalno i legitimno izaći na tržište. Imamo odgovor na repliku. Izvolite zamjeniče. **Lalovac, Boris** Zahvaljujem na pitanju. Ma gledajte, znači vezano za taj dio tko sretniji što je rekao ministar da možemo još određeni artikl proizvoda smanjiti. Vidjeli ste jučer vezano za deficit da ga zapravo pokušavamo zadržavati u određenom dijelu pod kontrolom i rekao sam i danas, rekao je jučer i premijer i ministar postoje određeni rizici na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Znači postoji, to smo vam otvoreno rekli. Znači, mi u ovome dijelu gdje idemo smanjivanjem PDV-a na turizam i također postoji određeni dio rizika da se zapravo proračun neće puniti u onome dijelu. Mi smo svjesni toga, dapače mi pokušavamo znači smatramo da u ovim uvjetima kakvim smo sada da smo išli s protumjerama i da smo išli sa snažnom jednom protumjerom za poticanje potrošnje i našeg najsnažnijeg sektora. To je naše osobno mišljenje. Jesmo li mogli više? Evo mi smo očekivali od vas da nam kažete u onom dijelu rashoda gdje još više smanjiti na rashodima, gdje još više smanjiti da možemo osloboditi određeni dio PDV-a i na poljoprivredne proizvode. Zahvaljujem. Hvala i vama. Prelazimo sa raspravom po klubovima. U ime kluba … /Upadica Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Izvolite. Odbor za turizam jel tako kolega Beus? Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče, gospođo pomoćnice i ravnateljice. U ime Odbora za turizam koji je raspravio ovu temu kao zainteresirano radno tijelo prije svega moram iskazati visoku razinu zadovoljstva i pohvalu Ministarstvu financija i Poreznoj upravi jer su u svim inicijativama koje je poduzeo Odbor za turizam od svoga konstituiranja u ovome sazivu pokazali iznimno visoku razinu razumijevanja i spremnosti da se razmotre sve one porezne, fiskalne prepreke koje stoje na putu razvoja hrvatskoga turizma. Podsjećam da je Odbor za turizam 28. travnja ove godine održao jednu iznimno važnu tematsku sjednicu na kojoj je sudjelovalo preko 120 najvažnijih aktera za razvoj nautičkog turizma u RH i da je Odbor za turizam tada katalogizirao 15 ključnih problema problema bitnih za razvoj nautičkoga turizma i pitanje nekonkurentnosti postojećeg fiskalnog, odnosno poreznoga sustava u RH za razvoj nautičkog turizma posebno je apostrofirano i tada je savjetovano Ministarstvu financija konkretno i Poreznoj i Carinskoj upravi da razmotre ovu situaciju jer je ulazak u EU 1. srpnja sljedeće godine iznimno kratak rok i da se mora moći iskoristiti to vrijeme da se ostvare komparativne prednosti koje bi vlasnike stranih plovila na vezu u RH zapravo privukle da svoja plovila registriraju u Hrvatskoj, da u Hrvatskoj plate i porez i carinu. Predlagatelj ovoga zakona na sjednici odbora obrazložio je da je Ministarstvo financija napravilo validne analize koje su pokazale da je postojeća stopa od 25% krajnje nekonkurentna odnosno da je takvog karaktera da ne garantira apsolutno nikakve benefite za hrvatski nautički turizam i da je točno da ostale zemlje imaju mnogo konkurentniji pristup u ovome smislu i da je također točno da će nakon 1.sprnja sljedeće godine ako se stvari ne promijene sva ona plovila koja su ovoga časa na vezu u RH biti biti registrirana trajno i plaćena carina i porez odnosno porez na dodanu vrijednost prije svega u njihovim matičnim zemljama, a kada je riječ o državljanima onih zemalja koje nisu članice EU onda se tu pokazuje svakako destinacija Crne Gore kao najprivlačnija. U tome smislu Ministarstvo financija je predložilo i pred nas donijelo dakle jedno rješenje koje je privremenog karaktera koji od 1.siječnja do 31.svibnja omogućava da sva plovila u režimu privremenoga uvoza u RH mogu biti registrirana u hrvatskome registru i kod naših lučkih kapetanija odnosno u Hrvatskoj na način da se ovdje plaćaju porezne i carinske dažbine. Očekujemo da će oko 10 tisuća vlasnika plovila koja su trenutno na vezu u hrvatskim marinama odnosno svim nautičkim lukama, ali isto tako i zainteresirani nautičari koji jako jako pomno prate što se događa u Hrvatskoj prije ulaska u EU biti zainteresirani za ovu vijest i da će nastojati iskoristiti u svoju korist naravno. što im je alternativa? Alternativa je da plate ili u Njemačkoj 19% ili u nekim drugim zemljama neke druge stope PDV-a i da taj novac ostane tamo a da od toga mi ne vidimo ništa jer od 1.7.svi državljani EU moći će normalno vezivati svoje brodove brodove trajno i kod nas. Prema tome ovo je šansa koju Odbor za turizam pozdravlja, ocjenjuje dobrom ali upozorava smanjenje stope PDV-a sa 25 na najnižu moguću a to je 5% nije ovog časa jedina stvar koja utječe na konkurentnost i koja će omogućiti veći broj prijavaka odnosno trajnoga uvoza i plaćanja PDV-a i carine. Naime, ovaj slijedi postupak koji također obuhvaća ispis iz matičnih registara brodova koji je nekad kompliciran i dugo traje, bez ispisnice nije moguće prevesti brod u naše registar. S druge strane upozoravamo da za razliku od hrvatsko registra brodova lučke kapetanije nisu dovoljno ekipirane i da će u tom smislu trebati dodatni napori da obave sve administrativne procedure koje je potrebno. S treće strane također upozoravamo da Hrvatska ima dvije stope carine koje su prilično destimulativne u konkurenciji s onim što vlada u EU. Naime, za razliku od europske direktive koja je definirala 2,7 odnosno 1,7%. **Batinić, Milorad

saboru donošenje zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost Odbor za turizam preporuča Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi, Carinskoj upravi, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvu turizma da u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom što prije održe međuresorske koordinacije i konzultacije kako bi se osigurala pravovremena priprema provedbe ovog zakona odnosno jasno odredila i definirala procedura puštanja u slobodan promet plovila u režimu privremenog uvoza. Ja se ispričavam ali budući da straža još nije podijelila

obrazlagao i ušao u raspravu oko ovoga zakona nije iznosio stav ja sam htio replicirati, a vi ste mi rekli da ne mogu replicirati jer da Poslovnikom nije predviđeno. Pa držim da je povrijeđen članak 211. poslovnika u kojemu zastupnik ne može samo može samo replicirati predsjedatelju i kada dobije opomenu. Nigdje ne piše nažalost ako je to bila dosadašnja praksa nigdje u poslovniku ne piše da se ne može replicirati zastupniku kada govori u ime odbora.

Ali isto tako izvjestitelji odbora ja mogu razumjeti kolegu Beusa pošto nije nismo dobili na klupe izvješće odbora da je želio upoznati nas sa svime, međutim nadam se da neće biti praksa. Kolega Bačiću bili ste u pravu bio je povrijeđen Poslovnik ali razumijem i kolegu Beusa zašto je želio upoznati nas sa raspravom koja je bila na odboru. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a potpredsjednica Dragica Zgrebec. Izvolite. potpredsjedniče. Zamjeniče ministra i pomoćnice ministra, kolegice i kolege. U ovih prvu godinu mandata najčešće raspravljamo ovdje o poreznom zakonodavstvu pa eto u tom setu zakona imamo i ovaj prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ovdje je bilo rečeno već u prethodnim raspravama, sve samo ide na teret građana. Poreze uvijek plaćaju građani, da li ih plaćaju kroz svoje dohotke, kroz porez u potrošnji ili da plaćaju kao poduzetnici na porez kroz dobit koju ostvaruju putem svoga kapitala. Dakle uvijek taj porez plaćaju građani jer država zapravo kroz poreze putem državnog proračuna preraspoređuje dio društvenog BDP-a kako bi mogla podmiriti opće društvene potrebe. Pa tako ako analiziramo ovaj proračun koji je nam sada bio u raspravi, kada bilanciramo što je to što je to što rekao zamjenik ministra koji su to transferi koji idu prema građanima, od plaća, mirovina, drugih transfera prema građanima onda ukupno u ovom trenutku 68% proračuna završi natrag u različitim oblicima kod Ali kad govorimo o PDV-u ja bih samo kroz nekoliko rečenica eto vratila se u ono vrijeme kada je taj zakon donesen. Donesen je '95. godine, a u primjenu je stupio 1.1.1998. Prva Prva godina primjene PDV-a donijela je ogromne prihode u državni proračun koji nisu se čak mogli ni planirati. Mi smo tada koji smo bili tada u Saboru kroz prvi puta jedini puta do sada imali ogromne mogućnosti u rebalansu proračuna zato što nismo prekoračivali rashodovnu stranu nego smo imali visoke prihode upravo iz prihoda PDV-a. Koliko se ja sada sjećam 7 ili 8 milijardi kuna, 8 milijardi kuna su porasli prihodi proračuna '98. godine. kako su se oni kroz rebalans iskoristili o tome nema svrhe govoriti, ali treba reći da je od tada bujao državni proračun upravo zahvaljujući ovom visokom porezu na potrošnju. Stopa je bila jedinstvena, 22%. Bilo je više izmjena ili dosta izmjena Zakona o PDV-u, uglavnom u jednom razdoblju su se uvodile snižene stope pa između ostalog i nulta stopa za određene proizvode i usluge, da bi u doba krize išli na povećanje osnovne stope. Treba reći da prvo povećanje sa 22 na 23% zaista je bilo povećanje zbog povećanih rashoda. Bile su i neke druge porezne obveze povećane, međutim ovo zadnje povećanje sa 23% na 25% pratilo je istovremeno i smanjenje određenih prihoda. Najveći iznos je tu bio kroz smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ali od 2010. godine pomalo usklađujemo Zakon o PDV-u sa europskim direktivama i ja ću ovdje samo ponoviti, složiti se zaista, to nema nikakve veze sa pregovorima nego ima veze sa europskim zakonodavstvom koje je regulirano najprije Direktivom 2006/112 koja regulira

i to bi zaista bila zadnje usklađenje što se tiče Direktive 112 iz 2006. godine koja u svom članku 96. utvrđuje standardnu stopu PDV-a za koju se kaže da je to postotak oporezivog iznosa i mora biti jednaka za isporuku roba i usluga. Utvrđuje se za razdoblje od 1.1.2006.-31.12.2010., a kao najniža standardna stopa utvrđuje se stopa od 15% PDV-a. Dakle to je ono čega se moraju pridržavati sve članice koje su kasnije postale članice Europske unije. U toj direktivi postoje ove iznimke za pojedine države i one se izrijekom kroz članke direktive i nabrajaju. Direktiva omogućava tada prvi puta i sniženu stopu PDV-a, dakle postoji mogućnost da države uvedu još dvije, najviše dvije stope PDV-a koje ne mogu biti manje od 5%, dakle stopa od 0,1,2,3 ili 4% ne može biti kao snižena stopa, dakle mogu se uvesti dvije stope. Mi već imamo nižu stopu PDV-a od 10% i imali smo tu stopu od 0% koju sada povećavamo na tu najnižu stopu utvrđenu direktivom 112 na 5%. Ja ću samo kratko podsjetiti, do sada smo imali neoporezivi kruh i mlijeko, knjige stručnog, znanstvenog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog, obrazovnog sadržaja, udžbenike i lijekove s liste HZZO-a, proizvode koji se koriste i ugrađuju u ljudsko tijelo, medicinske proizvode za nadomještavanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka, znanstvene časopise i usluge javnog prikazivanja filmova. Točno je da će takve robe i usluge sada biti za 5% skuplje, pogotovo se to odnosi na kruh i mlijeko koji su svakodnevna potreba građana i gotovo je sigurno da će trgovci iskoristiti ovu mogućnost da ne na uštrb svojih marža nego da zaista i podignu cijenu tih proizvoda. Međutim, u 2012. godini proširen je krug proizvoda i usluga čija stopa PDV-a iznosi 10%, a ona se sada primjenjuje na ulja i masti, šećer, dječju hranu, isporuku vode, osim vode koja se prodaje u ambalaži, a od 1.1.2013. godine stopa PDV-a od 10% primijenit će se na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića, napitaka, vina i piva u takvim objektima. S obzirom da već od ranije imamo mogućnost da se na organizirani smještaj u turizmu također primjenjuje stopa od 10% ovo bi moralo biti veliki poticaj zapravo za veću potrošnju u turizmu. Ne samo da će to donijeti efekat snižene stope PDV-a sa 25% koliko se primjenjuju u ovoj godini na 10% u idućoj godini, nego treba imati u vidu da u u ugostiteljstvu pretporez biti veći nego što je bio sada u odnosu na porez koji će obračunavati na svoj finalni proizvod ili uslugu, jer će na svoj konačni proizvod odnosno uslugu obračunavati 10% a pretporez će im uglavnom biti između 5, i najvećim dijelom 25%. Također, to je i kroz Izvješće Odbora za turizam rečeno do 31.5., dakle meni se čini da je to dovoljno razdoblje gotovo 6 mjeseci 5% PDV-a će se obračunati i na plovila za sport i razonodu koja se stavljaju u carinski postupak puštanja u slobodni promet. Ova plovila su u režimu privremenog uvoza. Na njih do sada nije plaćen ni PDV, ni carina. I ukoliko dođe do ovakve situacije to bi trebalo stimulirati da oni ostanu na vezu u Hrvatskoj i da Hrvatska država naplati u tom razdoblju kad još može naplaćivati i carine u svoj proračun i carinu i ovako sniženu stopu poreza na dodanu vrijednost. I na kraju nakon čitavog seta poreznih zakona, Zakona o fiskalnom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi, Zakona o fiskalizaciji u prometu s gotovinom završen je jedan proces fiskalne konsolidacije barem u ovom normativnom smislu, a sada bi to trebalo primijeniti i u praksi i na neki način učiniti učiniti da svi porezni obveznici uredno podmiruju svoje obveze, da se obveze koje su reprogramirane ili kroz pred stečajnu nagodbu reguliraju i da izbjegnemo onu nelojalnu konkurenciju koja često vlada među poduzetnicima koji dok jedni plaćaju poreze drugi izbjegavaju takvu obvezu. Klub SDP-a prihvatit će izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Hvala. Imamo jednu repliku, Branko Bačić. Izvolite kolega. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospođa potpredsjednica Zgrebec rekla je kako mjera kojom će se do 31. svibnja utvrditi koja su u privremenom uvozu, u postupku privremenog uvoza u Republiku Hrvatsku da bi trebala stimulirati vlasnike tih plovila da upišu u hrvatski upisnik. To je samo djelomično točno gospođo Zgrebec. Da vam prije toga kažem da je u Hrvatskoj negdje oko 20% plovila od ukupnog broja koliko ih se ljeti nađe u Republici Hrvatskoj, negdje oko 10 do 11000 plovila je po procjenama tada kada sam ja bio u ministarstvu bilo o njima govora. Prema tome, to je negdje po procjeni oko 200 do 250 milijuna kuna bi trebalo ubrati PDV-a s osnova ovakve stope PDV-a. No, ovo nije dovoljno. Tu je zamjenik ministra i ukoliko se samo stane na ovoj mjeri bojim se da ćemo stimulirati vlasnike plovila da zadrže plovila u hrvatskom upisniku. Naime, uz ovu mjeru Ministarstvo financija bi trebalo propisati i Uredbu o carinskoj tarifi, jer je carinska tarifa prilikom upisa ovih plovila jedna od najviših, ako ne i najviša u cijeloj EU i to negdje oko 10 puta viša od nama susjednih država koje također se bave nautičkim turizmom. Pa prema tome, bi bilo dobro da Vlada paralelno sa izmjenom ovoga Zakona izmijeni i Uredbu o carinskoj tarifi gdje bi ovu stopu koja je čini mi se 8 ili 12% ovisi o vrijednosti plovila smanjila negdje na razinu stope koja je u Sloveniji, a u Sloveniji je mi se čini da je oko 1,7 ili 1,8%. tek tada možemo govoriti da bi to bila stimulativna mjera. Inače treba znati da će, da ovakva mjera na određen način unosi neravnopravnost jer će u isto vrijeme kada hrvatski građani budu kupovali plovila plaćati po 25%, a da će stranci koji imaju plovila pod stranom zastavom u postupku privremenog upisa plaćati 5 puta manji PDV. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, potpredsjednica Dragica Zgrebec. u ovom kontekstu govorila samo o tome, o tome govorila samo u kontekstu zakona koji se tiče poreza na dodanu vrijednost, jer o tome sada raspravljamo. Dobro je da vi uočavate i ovaj drugi dio što se tiče carine. Međutim, uvijek će vlasnik takvog plovila odnosno ukupnu obvezu koju mora platiti. I ako mu je carina plus PDV povoljnija u Hrvatskoj ostat će u Hrvatskoj, ako nije neće ostati. A vaša sugestija prema ministarstvu mislim da je dobra i da će oni o tome razmisliti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata podržati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost. HNS polazi od činjenice da je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana u Republici Hrvatskoj. Posljednji podaci govore da je turizam u BDP-u sudjeluje čak sa oko 14 i pol posto. S jedne strane to je dobra vijest, s druge strane loša. Dobra je utoliko što svjedoči o fleksibilnosti, snazi, isto tako unutrašnjim, o snazi unutrašnjih prilagodbi, tržišnim uvjetima samoga sektora industrije i turizma u Hrvatskoj. Znači da su se dogodili bitno veći pomaci od onih koje smo bilježili prošlih godina, ali s druge strane taj udio govorio i da su svi drugi sektori osobito industrijski zapravo atrofirali. Nije dobro sve karte dati ni u jednoj zemlji na jednu industrijsku granu, pa niti kod nas nije dobro ako bi turizam bio, postao ili ostao dominantna gospodarska grana. Jer on je vrlo fragilan, on je vrlo osjetljiv na sve, na sva događanja u susjedstvu ne samo kod nas i on ovisi dakle o čitavom nizu vanjskih faktora tako da mnogi napori, ogromni ljudski napori, kreativnost, inovativnost u turizmu mogu doći u pitanje iz najbanalnijih stvari koje se tiču recimo sigurnosti ljudi tako da čitava jedna sezona od toga ima velike štete. Kad govorimo o ukupnom sektoru turizma nautički sektor u Hrvatskoj prihoduje otprilike oko 8, između 8 i 9% ukupnih prihoda u turizmu. To je veliki segment i Hrvatska kao maritimna zemlja svakako mora razmišljati o mogućnostima, pravcima strateškim određenjima razvoja tih segmenata osobito tamo gdje ima uvjete, gdje ima komparativne prednosti, gdje ima neiskorišten prostor i gdje postoji naravno potražnja za tom vrstom turističke ponude. Nautički turizam razvija se u Hrvatskoj rekli bismo posljednjih 30-ak godina, ali iz čitavog niza razloga doživljavao je uspone i padove, zastoje i nažalost jedan strateški dokument kojega je RH donijela prije 2,5 godine gotovo da se uopće ne provodi, a to je Strategija razvoja nautičkog turizma. Tamo su bili jasno naznačeni ciljevi nekakve dosegljive, mjerljive veličine koje treba ostvariti kako bi hrvatski turizam imao još više koristi od nautike i od kapaciteta kojima raspolaže, ali se na tome nije mnogo radilo. U tome smislu HNS ukazuje da postoji čitav niz prepreka u razvoju nautičkoga turizma koje je relativno jednostavno otkloniti ukoliko se radi o odgovornim ljudima koji donose odluke i u tome smislu plediramo na sve one koji sjede i u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvu turizma koji nota bene potpuno nelogično uopće ne pokriva sektor nautike i ne odgovara za njega što treba hitno mijenjati, ali isto tako i u Ministarstvu financija, dakle najodgovornijim ministarstvima kad se govori o ambijentu i tehničkim uvjetima u kojima se razvija nautički turizam. Dakle, da sva ta ministarstva dobro promotre postojeću situaciju i zajednički združeno međuresorski donose i predlažu mjere koje će otklanjati te poteškoće. Kao što je poznato u RH između 10 i 11 tisuća plovila drže osobe koje ta plovila drže u privremenom u privremenom statusu, dakle u statusu privremenoga uvoza i od toga Hrvatski državni proračun nema nikakve koristi. Kao što znadete ili ne znate a valja reći svaki vez u hrvatskim marinama vjerovali ili ne generira najmanje jedno radno mjesto. To nisu samo ljudi koji rade u marinama, to su ljudi koji rade u čitavom logističkom sektoru koji ih opslužuje od svih mogućih servisa koji se nude vlasnicima plovila za održavanje onoga što imaju pa do svih onih koji vrše opskrbu, koji pružaju dodatne usluge. Dakle, radi se o iznimno važnome sektoru u kojem da ponovim jedan vez generira jedno radno mjesto. Hrvatska je sebi postavila neke ciljeve. Hrvatska i danas donoseći, odnosno u finalu pripreme Strategije razvoja hrvatskoga turizma spominje nautički turizam kao jedan od važnijih kao jedan od važnijih segmenata u kojemu se može napraviti mnogo više i kad se govori o broju novih marina, o proširenju marina, a kad se govori i o povećanju broja vezova. Zato je jako važno što je Ministarstvo financija ove godine već napravilo nekoliko koraka koji idu u tome pravcu da se olakšaju uvjeti u kojima se razvija nautički turizam. Spomenut ću samo famoznu trošarinu koju smo ukinuli prije prije dva mjeseca, koja je konačno nakon 7 godina preklinjanja malih brodograditelja ukinuta, a u međuvremenu se računa računa da je izgubljeno oko tisuću i pol radnih mjesta u brodogradilištima i još negdje oko tisuću radnih mjesta u pratećim službama. Ta mjera nije bila polučila očekivane rezultate već samo kratkoročni prihod u državni proračun, a dugoročno je prouzročila veliku štetu i zato je dobro da je ministarstvo konačno to promijenilo i da se sada kreira sasvim novi ambijent. Ovo je jedno od pitanja, kao što vidite ovo je jedan od najkraćih zakona koji se uopće donosi u ovome mandatu dosada. Radi se o tome da se samo u članku 10. stavku 1. brojka 0 zamjenjuje s brojkom 5, odnosno iza točke g. briše se točka i dodaje se zarez, dodaje se nova točka h. koja definira da bi dakle za sport i razonodu koja se stavljaju u carinski postupak puštanja u slobodan promet do 31. svibnja, dakle punih 5 mjeseci bila oporezovana po stopi PDV-a od 5%. To je najniža moguća, najniža dozvoljena stopa PDV-a u EU barem što se tiče nas novih članica i to je stimulativna mjera koja bi trebala osigurati prije svega čvršće vezivanje svih nautičara iz EU, odnosno stranaca koji imaju svoja plovila trenutno u Hrvatskoj na vezu čvršće ih vezati uz naše marine i dugoročno osigurati kvalitetnije i trajnije prihode, odnosno ne radi se ovdje samo o naplati PDV-a, ne radi se samo o naplati carine, ne radi se samo o naplati naknada za registraciju nego se radi o tome da ti ljudi redovito dolaze u RH, da redovito plaćaju održavanje svojih plovila. Dakle, da redovito prihoduju i lokalnoj zajednici što je ovdje jako, jako važno. Radi se dakle o brodovima koji već jesu na vezu i tu je sada prilika biti ili ne biti, hoćemo li iskoristiti tu priliku koja nam se nudi i uhvatiti … čuperak ili ćemo gledati i ništa ne raditi da 1.07. dočekamo naprosto tako da sav taj novac uprihodovan od poreza na dodanu vrijednost i carina ode negdje drugdje. Mi mislimo da treba otići u Hrvatski državni proračun, između ostaloga i zbog toga što smo mi ti koji brinemo o ekologiji Jadrana, što smo mi ti koji brinemo o okolišu u kojemu se događa turizam i nautički turizam. I stog naslova Hrvatska se treba boriti za taj dio prihoda. S druge strane da, u pravu je kolega Bačić kada upozorava da postojeće carinske stope prema tarifnome modelu koji je do sada na snazi zapravo su destimulativni. Naime, ako plovilo potječe iz EU ali nema dokaz da je preferencijalnog Eu porijekla carina iznosi 8% ili 12% jednako ako plovilo nije porijeklom iz EU dakle dovest ćemo se možda u apsurdnu situaciju da isti tip plovila kod istog proizvođača po jednom kriteriju može biti oslobođen carine, a po drugome ne. Samo zbog toga što nema certifikat o primarnom izvoru iako svi znaju gdje je proizvedeno plovilo, koji je to model i tko je proizvođač. S druge strane moramo znati da ove dvije različite carinske stope nisu obzirom na veličinu nego na vrstu dakle čamci na vesla i kanui dakle plovila za razonodu i sport, plovila na napuhavanje iznose 12%,a jedrilice i motornjaci 8%. Trenutno na snazi je europska Direktiva 1006/2011 koja propisuje carinske stope od 2,7 i 1,7 za ta ista plovila. Zašto su u našoj u našoj odluci o tarifnom sustavu iznosi koji su i do 10 puta veći, svakako je potrebno razmotriti i to pitanje jer da nam se ne dogodi da smo na jednoj strani olakšali a da na drugoj strani i dalje držimo previsoku previsoku letvicu koju je teško u komparaciji sa susjedima s onim što oni nude preskočiti. Hrvatski nautički turizam nalazi se pred prekretnicom ili će država jasno i glasno reći koji su to uvjeti koji omogućavaju njegov daljnji razvoj ili će dalje stagnirati. U tom smislu dobro je da je država rekla da neće prodavati ACI dobro je da je u potrazi za novim poslovodstvom najvećeg hrvatskog lanca marina i dobro je da se očekuje od ACI-a kvalitetan, snažan, dugoročan strateški plan koji bi mogao potegnuti i ostalu konkurenciji i sve ostale marine u RH. No mi ovdje podsjećamo dakle da je primjena ovog zakona da će biti mnogo, mnogo lakša i mnogo jednostavnija ako sada već dakle tijekom prosinca i Ministarstvo financija i Porezna i carinska uprava i Ministarstvo turizma i Ministarstvo pomorstva, prometa i veza odmah počnu konzultacije i pripremne sastanke kako bi se do lučkih kapetanija i do ureda hrvatskog registra brodova spustili … napuci oko primjene ovoga zakona kako bi se smanjile administrativne barijere kako bi se omogućilo da se na vrijeme pripremi tehnički pregled svih plovila. Mi podsjećamo da je svake godine na posebnom pregledu u prvom dijelu godine otprilike 4 čarter plovila. Dakle to je ono što će se morati obaviti i ove godine. ako na to još dodamo 10 tisuća plovila koji će vjerojatno moći proći kroz taj pregled kako bi ostvarili ovu poreznu olakšicu onda znademo da se radi o velikome broju i postojeći kapaciteti dakle resursi ljudski kojima raspolažu dakle ljudi koji su nadležni za pregled mogu u tom smislu zakazati ako se ne počne ne vrijeme ako se dobro ne planira i ako se ovaj prijelazni odnosno privremeni režim do 31.svibnja ne iskoristi u maksimumu. Dakle ponavljam klub HNS-a pozdravlja ovaj napor i glasat će za ovaj zakon. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvi se javio Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Goran me lijepo upoznao kao i sve nas sa brodicama sa sportskim brodicama za rekreaciju sa nautičkim turizmom i poučeno je to što smo čuli. Stvarno nisam ništa znao o tome nisam nikad bio na takvoj brodici i ne bavim se baš nekako rekreativno jedriličarstvom i takvom vrstom razonode i sporta. Nažalost ništa nismo čuli komentar HNS-a oko toga da će oko toga da će građani 6 mjeseci nepotrebno jer to nam ne propisuje EU do ulaska u dotičnu plaćati skuplji kruh, mlijeko i lijekove. Jučer sam bio u apoteci, apoteka već primjenjuje, ja ne znam kako, nemam pojma kako ali eto neke apoteke već primjenjuju taj PDV i stvarno su lijekovi skuplji za nešto kuna nego što sam ih prošli tjedan kupovao. Zaštitili ste prošli tjedan ili je to bilo ovaj tjedan prošli tjedan ipak, građane od poreza na nekretnine. Postavili se načelno i kao lavovi stali u interes građana RH da ih se ne odere za drugu, treću, petu i sedmu nekretninu, sada nije trenutak za uvođenje toga toga poreza. Dakle načelno ste stali u obranu interesa građana. Danas se načelno zalažete za nautički turizam.

Kolega Vuljanić ja razumijem vašu potrebu da preko replike otvorite temu koja s ovim nikakve veze nema, ali isto tako razumite moju potrebu da vam ne idem na ruku i da se ne lijepim na vašu baketinu. Naime, kada klub HNS-a zauzme svoj stav, točno, branit će ga lavovski i to do kraja dok se god ne ispune uvjeti za nešto drugo. A u ovome konkretnom slučaju dakle smanjenje PDV-a sa 25% na 5% za plovila koja su trenutno na režimu privremenog uvoza nema ama baš nikakve veze s time kako se primjenjuju ostale stope PDV-a sukladno europskim direktivama i onim što je ispregovarano u pregovaračkom procesu pa onda ni s mlijekom ni kruhom ni sa svim drugim stvarima. Ovoga časa govorimo o mjeri koja će hrvatskom državnom proračunu iz džepova stranaca donijeti veliki prihod. Dakle ovdje se ne kaže o nikakvom novom opterećenju građana Republike Hrvatske nego čak štoviše, o prihodovanju sredstava koji će olakšati fiskalni teret ovog časa na na državnom proračunu. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I sljedeća replika Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Richembergh lijepo je govorio o nautičkom turizmu i možda tu ne bih imao što dodati, više ću reći u raspravi, ali sad vidimo utjecaj ili način na koji smo jučer raspravljali o državnom proračunu. Uđemo u razdjel Ministarstva mora, lučke kapetanije na Jadranu imaju na raspolaganju 15 milijuna kuna, lučke kapetanije i sustav unutarnjih voda znači Dunav, rijeka Sava itd. imaju 35 milijuna kuna na raspolaganju. Kao da nam je sva flota ustvari na unutarnjim vodama. Međutim to nije problem, meni je drago da imaju i tamo. Problem je u tome što mi imamo sustav od 8 velikih lučkih kapetanija i 72 ispostave od kojih 3 velike uopće nemaju lučkog kapetana jer su otišli u mirovini, stariji kapetani, a 72 njih jedno 10-tak uopće nema zaposlenika nego se sezonski zapošljavaju na ugovore o djelu. I sada imamo proračun Ministarstvo mora, nema novog zapošljavanja, a fali u sustavu između 60 i 80 lučkih kapetana ili ljudi koji će raditi unutra znači da mogu obavljati ove poslove jer čuli smo 4000 pregleda samo čarter brodova na vezu plus mogućih 10 000 novih brodica, a oni moraju riješiti to i za brodice, a Hrvatski registar rješava za jahte. Postavlja se pitanje s kojim kapacitetom ćemo mi to riješiti i to je to što mi govorimo. Ne zna lijeva što radi desna, a proračun je u raspravi i moguće je da ga se popravi, da se osiguraju sredstva za plaće zaposlenih kojih nema. Ona su manja u ovoj godini planirana u odnosu na prošlu godinu što znači da nema zapošljavanja, opet će ići ugovori o djelu itd. Postavlja se pitanje kako onda dobru volju Ministarstva financija da provede drugo ministarstvo u istoj Vladi, a to je Ministarstvo mora kroz sustav lučkih kapetanija znači. To je nešto što kroz ovakav prijedlog zakona mi ne vidimo,

To je istina što vi govorite. Sustav lučkih kapetanija je ovoga časa nespreman, kadrovski nespreman za obavljanje svoga posla čak i redovnog, a kamoli ovoga što ih čeka. Mi smo danas zajedno imali prilike čuti jednu ocjenu koja nije sjajna, a to je da se lučki kapetani u velikom broju slučajeva moraju baviti poslovima koji su sve samo ne njihov stvarni posao, prije svega ogromnom administracijom, a ne uspostavom sigurnosti plovidbe na području za koje su odgovorne. I nije dobro kad se jednakim aršinom mjere restrikcije kod zapošljavanja ljudi koji ne stvaraju novu vrijednost, dakle u administraciji koja je samo teret, a kojih hvala Bogu ili jao nama stvarno ima u hrvatskoj administraciji i onih koji su na takvim mjestima koji donose prihod državnom proračunu obavljanjem svoga posla. Lučki kapetani svakako jesu među onima koji zarađuju svoju plaću i nisu na teret državnom proračunu kao neki drugi, stvaraju tu vrijednost i definitivno je jasno da bi valjalo imati drugi aršin. Tu bi očito trebalo malo bolje iskoordinirati između dvaju ministarstava ali nemojmo zbog toga što nešto možda još nije dobro napravljeno sada dovoditi u pitanje mjeru koja ide u tome pravcu. Neka ona bude poticaj i Ministarstvu pomorstva, prometa i razvitka i Ministarstvu financija da iznađu da li preraspodjelom, da li na neki drugi način moguća rješenja kako će isfinancirati ovako važnu stvar kao što je ekipiranje lučkih kapetanija. Nama je svima u interesu da vlada red i da se uspostavlja sigurnost u plovidbi u hrvatskim teritorijalnim vodama, a ne da se stvara kaos, da se stvaraju čepovi, da gubimo ovu priliku koja nam se ukazuje. Ako izgubimo jednu jedinu brodicu koja bi se mogla oporezovati i dati prihod u državni proračun samo zbog toga što netko fizički nije stigao, šteta je. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo po klubovima zastupnika. U ime kluba IDS-a Damir Kajin. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Ministarstva financija, gospodo zastupnici.

5%, sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, knjige, lijekovi, znanstveni časopisi, ali s druge strane PDV sad se plaća po stopi od 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansionom ili punim pansionom u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata, usluge pripreme hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima. To će reći sve gostionice ili oštarije kako bismo mi rekli od Buzeta do Opatije, Pule, do Vinkovaca, Đakova itd., znači usluge mogu jednostavno smanjiti za barem 10-tak posto i to im kao poziv treba i uputiti. Svi mi znamo isto koji sjedimo ovdje u ovom domu da se ova nulta stopa jednostavno mora zamijeniti. Nije da baš nitko nigdje ne poznaje nultu stopu ali gotovo da nitko ne poznaje nultu stopu PDV-a. To je jedna hrvatska inovacija. Sjećam se da smo negdje u ovoj sabornici, da li je to bilo 2006. ili 2007., a PDV stupio je na snagu 2008. znači te šeste ili sedme gospodin Lutemberger i ja predlagali smo Zakon o PDV-u paralelno sa onim Škegrinim ili Vladinim, ali na način da opća stopa bude 22%, da turistička stopa bude 11%, da PDV na hranu bude 5%. Možda da se to uvelo u onom trenutku, možda bi to spasilo državu. To ta javna potrošnja bila bi puno manja. Točno je primijetila gospođa Dragica Zgrebec da 2008. jednostavno nismo znali kako podijeliti nekih, '98. '98. da, onih 8 milijardi kuna. Na kraju se sve to podijelili po nekim stranačkim kriterijima. Ali naprosto to je bio jedan takav udar ja bih rekao na fiskalnu stabilnost države koji je te odnose jednostavno poremetio sve do današnjeg dana. Danas se na neki način vraćamo na taj neki europski standard. Nema nulte stope gotovo nigdje u Europi. Ono što smo mi do sad radili to je isto tako apsurd. Na primjer, evo mi plaćamo u Istri, zapravo ne mi, nego mi plaćamo punu cijenu na Istarskom ipsilonu, a oni su oslobođeni PDV-a u cijelosti. Gdje toga ima? Čini mi se da je isto, u Hrvatskoj ima, i čini mi se da je isto tako za ovu dionicu od Macelja gore prema slovenskoj granici. Jel' da ni oni ne plaćaju PDV? Molim? …/Upadica sa Dobro, neka ostane to tako. To je sve definirano nekim međunarodnim ugovorima, međutim neka krenu u investicije. Poglavito ono što mene zanima to su investicije u Istri. Bouygues je o.k. firma, firma koja zapošljava ili daje poslove istarskim drugim tvrtkama, odnosno tvrtkama sa prostora Republike Hrvatske. Ja poštujem, podržavam sve što oni rade. Ali jednostavno neka krenu što je moguće prije u investicije i neka ljude vrate na posao. Jučer sam otprilike rekao, zato to i spominjem, da u 2013. godini u Istri bismo trebali imati negdje između 700 milijuna kuna i 1 milijarde kuna investicija više nego 2012. godine. Na to neće nitko utjecati niti u Županiji istarskoj, niti Jakovčić. To će drugi osigurati i to jamčim. Ne svađati se sa Vladom. PDV svi mi znamo da je najizdašniji porez. 37 milijardi kuna cirka za ovu godinu od ukupnih 67 milijardi kuna. Koliko? 40 već Tu su mi nutra se sakrili od poreza na robu i usluge, koliko je to 56,9 milijardi kuna. Znači 40 milijardi kuna. O.k. Jasno da od tog poreza ovisi opstojnost državnog proračuna. Na žalost mi smo neki rast bazirali na uvozu kada je Europa pala u depresiju da se tako izrazim Hrvatska je pala u stagnaciju. Ono što bi bilo dobro da taj PDV iako pitanje koliko je to realno vis a vis opstojnosti hrvatskih financija na hranu bude niži poput onoga u Italiji, Austriji, Njemačkoj, ne znam gdje drugdje. Kada govorimo o Istri, kada govorimo o tih dodatnih milijardu kuna više investicija nego 2012. mislim i na opću bolnicu, mislim na ipsilon, mislim na turizam, mislim na nastavak od cca investicija 500 milijuna kuna u cestogradnji, HEP, vode, mislim na europske fondove. Ako se to dogodi 2013. e onda će se 2014. zasigurno potaknuti i privatne investicije u to sam siguran. Sami će građani ići investirati. Oni to mogu. Možemo nešto dobiti izvana, ali bez da sami gradimo, bez da sami investiramo, nema nam pomoći. Jasno proračun valja decentralizirati, dio ovlasti prenijeti. Čuli smo jutros to je posao dvije, tri godine. Dogodit će se to. Bez tužbi, bez ignoriranja, bez politiziranja, bez radikalizacije, bez prijetnji, bez prozivanja. Još jedanput ću reći PDV je najizdašniji porez. Kao što je turizam sada smanjen za 10% daj Bože da jednoga dana bude smanjen recimo i na tekstil. Ugostiteljstvo je bitno. Netko je malo prije rekao da ugostiteljstvo, turizam, ne znam kako da se izrazim u bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske sudjeluje sa nekih 15 do 17 posto. To je cca nekih 50-tak milijardi kuna na godišnjoj razini. Onih 7 milijardi koje je netko spomenuo. Tekstil je nešto što bi moglo isto tako pomoći Hrvatskoj, a deseti puta usuđujem se reći možda i u goroj poziciji od turizma. Tko će profitirati od tih 10% u turizmu? Prije svega će profitirati veliki sustavi. Oni su manje-više, sve poglavito tamo 90-tih godina dobili za ništa kroz formu kuponske privatizacije, kroz formu revalorizacije, a ranije otplaćenih kredita kroz pretvorbu itd. Ja bih bio možda sretniji da ide revizija pretvorbe, nego da im ide taj PDV od 10%. Ali dobro, neka bude 10%. To je velika stvar, to je strateška stvar za hrvatski turizam. Međutim, treba im staviti do znanja da je njihovo isto da investiraju. 20 godina su na primjer koristili tzv. turističko zemljište, ništa nisu plaćali, neka ulažu, neka samo ne unose iako je to ulaganje u obnovu hotela, neka počnu graditi hotele jer je to između ostalog i znak da će se ljudi na tom prostoru zaposliti. To je bit. Ove godine smo na neki način počeli rješavati turističko zemljište. To znači da mogu oni konačno nakon 20 godina ne se izvlačiti, nego početi i graditi. Kad govorimo o tom 10 postotnom PDV-u na ugostiteljske ili hotelske usluge treba imati na umu da će to ticat se ne samo mora, ne samo mora, ne samo jednoga Poreča, Opatije, Dubrovnika, Zadra nego će se to ticati i kontinenta. Znači u čitavoj državi svi će imati korist od tog sad u Zagrebu, i oni koji su Vukovaru, Vinkovcima ili negdje drugdje. I smještaj i usluge sve ide dole na 10% za tih 15-postotnih To može biti dobro, to će biti sigurno dobro iako još jedanput apostrofiram taj tekstil možda će jedan dan doći i na njih red. Hrana je sigurno bitna, bitna je hrana i vidjet ćemo da li će se možda u dogledno vrijeme i ovdje nešto dogoditi. Kad govorim o tom turizmu zasigurno najveće koristi će imati Istra. Istra je negdje oko 30% hrvatskog turizma. Ali opet unutar Istre najveću korist imat će oni koji su najveći, Rivijera, Laguna, Maistra ili TDR nije bitno da ne govorim o pojedincima, Arenaturist, Istraturist, Anita, Rabac, ok dečki … Ma ne reklamiram, neka imaju korist ali neka ulažu, neka grade nove ovaj hotele, nove apartmane neka jednostavno grade. To im se mora reći. I neka imaju. Ja znam da država njima ne može ništa zapovjediti, ali država može sa njima pregovarati a oni državu ne smiju doživljavati ili ne znam lokalne vlasti kao male od kužine već kao jedne ravnopravne Jednostavno nama je ono što je najpotrebnije u ovom trenutku to su investicije. U jednoj Istri koja je 30% ili 35% nemojte me hvatati za riječ hrvatskog turizma pa u zadnjih 20 godina ili 22 godine ok bio je rat, sagrađeno je negdje 7 novih hotela. Da li ih je 7, 8 ili 6 nemojte me hvatati za riječ, tu negdje. '90-ih godina sve su dobili za ništa pa neka nešto vrate onima od kojih su dobili. Ja bih volio da je hrana sva 10%, znamo svi mi ovdje da sirotinja je ta koja puni proračun, da je sirotinja ta koja uvijek zemlju izvlači iz recesije, sirotinja je ona jedina koja na neki način ima razumijevanja i za tu državu, ali ako idemo na ruku velikima barem neka investiraju pa makar sutra zašto ne neka imaju još i više. još i više. Nultu stopu PDV-a razumljivo valja ukinuti. Nju nitko ne poznaje. Sad možemo licitirati 1.01. ili 1.07., možemo licitirati. Ali, sa 25% PDV-a opteretili smo građane pa onda neka oni najmoćniji barem nešto eto kroz investicije vrate građanima. I utoliko ne znam ovaj zakon apsolutno valja podržati. Kad govorim o tih 5% na mlijeko, na kruh itd., moramo imati na umu da je to još uvijek niža stopa PDV-a na te artikle no što je u jednoj Sloveniji, no što je u Crnoj Gori, no što je u BiH, Srbiji, Italiji, Mađarskoj govorim u ovim nama susjednim zemljama pa po te artikle sigurno neće odlaziti nitko put granice za razliku od nekih drugih prehrambenih proizvoda koji su znatno jeftiniji recimo u Italiji, govorim o nama Istrijanima koji idemo u Italiju ili Sloveniju to kupovati. Zasada imamo i pravo na onaj povrat IVA-e ili talijanskog PDV-a, sutra od 1.07. više toga neće biti tako da će možda i cjelokupna ta naša trgovina biti nešto konkurentnija no što je evo u ovome trenutku. Sve u svemu zakon valja podržati i bez obzira što sam jutros imao neke rezerve, da vam ne pričam što mi se dešavalo, oko onog Općeg poreznog zakona ma ako ide kako se to kaže porijeklo imovine obje ruke ću dignuti za taj zakon pa da vidimo kako su neki pojedinci dolazili do 4, 5, 6 ili ne znam koliko kuća. Hvala. Imamo prijavljene 3 replike. Prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa mislim da u ovom Domu trebamo raščistiti neku stvar što se tiče oko 10% PDV-a u turizmu. 10% za smještaj, polupansion i puni pansion je uveden od 1.01.2006. godine. Prema tome, mi ovdje govorimo kao da se sad smanjuje PDV za turizam. Sad se smanjuje PDV na 10%, ne trebaš tu čitati Damire, to čitaš što ti se plaća po 10%, ali ovo ti je od 1.01.2006. godine smještaj, polupansion i puni pansion 1.01.2006. godine. Samo malo. Isto sve što je vezano za to od 1.01.2006. Sad se uvozi stopa od 10% isključivo na ugostiteljske usluge. E sad se postavlja samo jedno pitanje, Ali velika razlika je. Pogledaj ti koliki je promet u hrvatskom turizmu od smještaja, polupansiona i punog pansiona, a koliki je od ugostiteljskih usluga. Druga stvar, to je jedna velika kontradiktornost. S jedne strane pričamo kako ugostitelji ukradoše silne novce i treba im uvesti fiskalnu kasu, a s druge strane im spuštamo PDV da im pomognemo jer ne mogu raditi. Pa odlučimo se ili su nepošteni lopovi ili im stvarno treba pomoći kao jednoj od temeljnih grana u turizmu. Pa ne možemo danas govoriti kad nam paše em su lopovi, em ne prijavljujemo, ovako, onako,

Dobro, ali bez obzira na sve znači ova priprema hrana, pića itd. ide na 10% i to naprosto treba priznati. Nije njima lako, nije njima, ugostiteljima, lako. Da je nama dobro, možda nama je malo bolje nego nekim drugima, ali da je građanima dobro bilo bi i njima dobro vjerojatno bi kao u neka bolja vremena zalazili više u Oštarije pa bi svima bilo bilo dobro. No, bez obzira na sve Šuker ja mislim da ovaj zakon, da ovaj detalj jednostavno treba podržati. I da će svi u Hrvatskoj od ovoga dole u Poreču preko onoga mog u Buzetu pa sve gore do Đakova jednostavno imati koristi. Hvala. Sljedeća replika, Josip Borić. Izvolite kolega Borić. i na usluge u turizmu na 10% od prijašnjih 25, što je kolega evo Šuker već lijepo objasnio. Možda je najbolje reći da ćemo sad imati 10% poreza na pivu i vino, ali postavlja se pitanje, a vi ste to dobro objašnjavali tko će sve imati koristi od toga, rekli ste jedna hotelska kuća, druga itd., međutim postavlja se pitanje da li korisnik ili građanin ima koristi od toga, hoće li ta kava, piva, vino biti jeftinije zato jer je porez 15% manji nego što je bio do sada? Mi smo imali, i da sada porez recimo na masti, jučer sam objašnjavao, nama je cijela ulja veća sa manjim PDV-om, nego što nam je bila prije godinu dana sa većim PDV-om. To je ono što interesira građane, i to im moramo reći. Vi nećete kavu koja je koštala 7 kuna više dobiti za 6 kuna ni u jednom ugostiteljskom objektu, nećete bezalkoholni sok ili ne znam nekakav sok, ili bezalkoholno piće koje je koštalo 15 kuna dobiti za 13 zato jer je pao PDV. To će postati korist ugostitelja i mi se s time slažemo, neka im je to dobit jer su u ovim godinama možda radili u nekim drugim uvjetima ili su im nameti bili veći i prihodi manji. Možda je i PDV od 25% uzeo njima na nekoj drugoj strani puno više nego što će dobiti sada sa ovim smanjenjem PDV-a sa 25 na 10% samo za kažem određene ugostiteljske djelatnosti, i to moramo raščistiti, a smještaje 70 ili 80% prihoda hrvatskog turizma, pa onda možemo uspoređivati što nam je na vrijeme bilo napravljeno, a ako ovo kasni neće se raditi o velikim kažem koristima za, kažem za korisnike. Oni će i dalje platiti ono što im se kaže. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Apsolutno sa svime što ste rekli gospodine zastupniče ja se slažem. U igri je negdje oko 400 milijuna kuna, to mi je rekao ministar turizma. Da, treba njima uputiti poziv gospodo ugostitelji itd. idite dolje sa cijenama za određeni postotak. Da li će oni to učiniti ja to ne znam, ako ne treba to vratiti opet na 25%, posve otvoreno govorim. U Francuskoj recimo da je taj zakon obrazac onoga koji je prošle ili pretprošle godine u početku krize koja je nastupalo i tamo kao i kod nas njihove ugostiteljske usluge su išle dolje, nakon smanjenja PDV-a. Ali slažem se Francuzi su Francuzi, a mi smo mi. Ali činjenica je da u toj Francuskoj ljudi zbog upravo tih promjena u PDV-u, ugostiteljstvu ljudi su više zaposlili radnika, više su radili, više su platili poreza, od toga je imala korist i država, imali su ugostitelji, jednom riječju imali su koristi i građani. Prema tome jedan ovakav pristup ja mislim da je hvalevrijedan i da ga treba podržati. A slažem se sa onom intervencijom gospodina Šukera i kada je to palo na tih 10%, i to je isto istina. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista, Zlatko Tušak. Izvolite kolega. **Tušak, Zlatko Hvala potpredsjedniče i potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra i pomoćnice ministar, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja je upućena po hitnom postupku. Za nešto malo više od mjesec dana bit će vrijeme čestitanja, darivanja i dobrih želja. Naša Vlada u tu prigodu se pobrinula da daruje građanima novi PDV s većim cijenama i to znatno prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju. Veći PDV sa nulte stope porast će na 5% a cijene će nam porasti za sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, lijekovi utvrđeni na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudska tijela, implatanti, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, stendovi itd., te sva ostala medicinski proizvodi za tjelesna oštećenja iz pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenici za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, video kazete, audio kazete, znanstveni časopisi, usluge javnog prikazivanja filma. O brodicama neću govoriti jer o brodicama je govorio kolega Beus i upoznao nas je oko oko smanjenja PDV-a na brodice u periodu do 1.5., ali ono na šta želim upozoriti a to je pisci zakona kažu da se radi o neizbježnim promjenama PDV-a i poskupljenjima, a obrazloženje je koje smo više puta čuli iz njihovih usta da se usklađuje sa direktivom Europske unije. Hrvatska bi trebala 1. srpnja iduće godine ući u Europsku uniju. Da bi se to desilo potrebna su dva uvjeta, prvi je treba još proći 7 mjeseci, a drugi je da nam je preostalo 8 zemalja članica Europske unije koje trebaju ratificirati pristupne ugovore. Ja se nadam da će i ovo drugo se ostvariti bez nekakvih iznenađenja. Ali pitam se zašto opterećujemo građane 6 mjeseci prije službenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a ne vidim nijednu prepreku da se zakon počinje primjenjivati od službenog ulaska Hrvatske u Za to nema nikakve prepreke ali izgleda opet se netko mora platiti tu cijenu jel ima manjka novaca u proračunu i jasno je da će to opet platiti naši građani. Izračunalo bi se da se promjenom ovog zakona povećat će se prihodi u državnom proračunu za otprilike 1,3 milijarde kuna što znači da jedna polovina tog iznosa za prvih 6 mjeseci

Pitanje je da li nulta stopa PDV-a unutar EU se primjenjuje u svim zemljama? E ni tu nismo ravnopravni jer iako nulta stopa PDV-a postoji i obvezuje članice EU prema 6.direktivi koje su zemlje EU prihvatile i po kojoj povlaštena stopa PDV-a ne smije iznositi manje od 5% no istovremeno u EU i dalje postoji nekolicina država kojima je dopušteno da zadrže nultu stopu PDV-a. npr. u Ujedinjenom Kraljevstvu se nulta stopa PDV-a primjenjuje na gotovo sve prehrambene proizvode, štaviše nulta stopa PDV-a primjenjuje se i na hranu za životinje kao i na usjeve i na biljke. Njima su bitnije vjerojatno životinje i prehrana životinja dok nama naši građani baš koliko vidim i nisu. Slična je situacija i u Irskoj gdje se nulta stopa primjenjuje PDV-a na knjige, Englezi, Irci nisu jedina iznimka, nultu stopu PDV-a ima i Malta kao i Kanarski otoci koji su dio Španjolske. Svim ovim državama odobreno je da zadrže nultu stopu PDV-a i nakon što je famozna 6.direktiva EU stupila na snagu. Od nadležnih institucija EU dobili su odobrenje za oporezivanje određenih proizvoda po nižoj stopi od 5% jedini uvjet im je da oporezivanje po nultoj stopi ne smiju proširivati na nove proizvode ili smanjivati ispod te stope od 5%. I Francuska i Italija imaju isto PDV manji od 5%. Nisu ni to jedine iznimke od europskih pravila kojima že se Hrvatska od 1.sprnja iduće godine morati pokoravati. Ne zanemariva je i broj država koje se ne drže odredbe o minimalnoj povlaštenoj stopi PDV-a od 5%. U Francuskoj tako postoji stopa od 2,1% u Italiji od 4% u Irskoj od 4,8% a u Luksemburgu od 3%. Hrvatska mora ukinuti nultu stopu PDV-a i prihvatiti minimalnu stopu od 5% jer to je uvjet i cijena ulaska u EU. Zbog rigidnosti propisa EU koja jednostavno ne dopušta manji porez na dodanu vrijednost novim članicama dok starim članicama debelo gleda kroz prste. Vladajući tvrde da bi nam od polovice iduće godine trebalo biti bolje. Pitam se zašto kada nam bude bolje ne bi počeli primjenjivati veću stopu i poštedjeli građane barem tih 6 mjeseci udara na njihov standard. Zar vladajući stvarno su socijalno neosjetljivi i svjesni im je da imamo sve lošije pokazatelje. Poput koje smo nazvali na neki način da sve pada što ne bi smjelo padati. Pada promet u trgovinama na malo. Da li će se primjene ovih stopa povećati na promet ili će i dalje padati, za kruh i mlijeko će se izdvajati da se preživi ali za drugo neće biti novaca pa jasno da će efekti biti kud i kamo negativniji na onim drugim proizvodima koji će se kupovati. Imamo blokirane račune 233 tisuća građana možemo zamisliti kako će se na njih primjenjivati ova poskupljenja od 1.1. iduće godine, imamo preko 346 tisuća 800 nezaposlenih, minimalna plaća pala je na 35% prosječne plaće. Nije prihvaćen prijedlog Hrvatskih laburista da se poveća minimalna plaća i na taj način zaštiti onaj dio ugroženih radnika. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pao je na 39%, a imamo 700 tisuća umirovljenika koji primaju mirovinu ispod dvije Svaki peti građanin naše lijepe zemlje je siromašan, a novi udar na građane osim ovoga bit će i primjena trošarina koje će donositi Vlada RH iz svoje nadležnosti jer i to je ovaj uvjet ulaska u EU. Minimalne trošarine primjenjivat će se na struju, plin i energiju a koliko će stvarno biti vidjet ćemo kada Vlada svojim odlukama o tome odluči. I na kraju da završim, Hrvatski laburisti neće prihvatiti prijedlog ovog zakona jer ne vidimo nijedan razlog da se njegova primjena prije službenog ulaska Hrvatske u EU primjenjuje

Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Tušek željela bih se pridružiti vašoj raspravi sa sljedećom replikom nešto što ste rekli, a to je da građani moraju jesti i da u EU više drže do prehrane životinja nego kod nas u Hrvatskoj i još ste nešto rekli da su stare članice bolje ispregovarale neke stvari nego mi. Pa sve ima svoj uzročno posljedični vezu. Dakle znamo da hrvatski građani više su u takvom stresu od svih tih silnih poreza i povišenja cijena i struje i vode i grijanja i to je sve uvjetovalo i veću cijenu proizvoda, sami ste to rekli. Međutim, što se tiče poljoprivrednih proizvoda na tržnicama danas, evo ja doista idem svako jutro prije nego dođem u Sabor i ja između ostalog tako sam počela kupovati bez obzira što spadamo u skupinu ljudi koji imaju relativno visoka primanja u Hrvatskoj ali kupuje se na komade, kupuju se dvije banane, kupuje se jedna salata, kupuje se 30 dag mesa, kupuje se, voće se gleda i to domaće voće, po 3-4 jabuke ljudi kupe. Ne može više nitko za 150, 160 kuna donesti niti jednu vrećicu ni povrća, a ni mesa. Posebno je poskupilo povrće zbog toga što evo ponovo i opet ću naglašavati, elementarne nepogode i suše, ali i niskih temperatura doveli su do poskupljenja proizvoda. Upravo je hrana za životinje najviše nastradala u ovim elementarnim nepogodama. Međutim niti je u rebalansu, a niti u ovom proračunu nismo vidjeli sredstva u toj namjeni.

Hvala potpredsjednice. Da, ja se u velikom dijelu slažem sa onime što ste vi mi replicirali jer to je i u dijelu o kojem sam govorio da 1/5 hrvatskih građana jedva preživljava, oni se nalaze u tako lošoj socijalnoj situaciji da se moraju puno toga odricati. Oni se odriču i dijela zdrave prehrane, to utječe i na njihovo zdravstvo. To je na neki način kad gledamo sa druge strane da su se umanjila određena sredstva za zdravstvo. Pitanje je kako će se i ti ljudi kada se razbole liječiti. U tom dijelu država je dosta socijalno neosjetljiva prema tim građanima. Vrijeme će na kraju pokazati da li mi sa ovim mjerama idemo još u veće siromaštvo, a ja ovdje ne vidim jel od obećanih onih svih investicija novog zapošljavanja, povećavanja standarda do sada se ništa nije desilo. Bojim se da se i sa ovakvim potezima kada mi 6 mjeseci primjenjujemo određene mjere koje su na udar stanovništva, a ne želimo ih primijeniti ulaskom Hrvatske u Europske uniju da na taj dio se stvarno ne vodi računa, pogotovo kad je u pitanju zaštita standarda naših građana. Hvala. Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovana potpredsjednice. Pa kolega Tušak, vidite, vi se vrijeđate kad vam kažemo da ste u svojim raspravama često demagozi, a i vi ste u ovoj svojoj večerašnjoj raspravi u velikoj mjeri bili upravo to, demagog. Naime, u svojoj ste raspravi rekli da dolazi vrijeme evo pokušat ću vas citirati, blagdana, vrijeme darivanja, a da hrvatska Vlada daruje svojim građanima viši PDV. Dakle vi to govorite hrvatskim građanima koji su se u velikoj većini odlučili ući u Europsku uniju, a ta Europska unija ima svoja pravila. Jedno od tih je da ne postoji nulta stopa PDV-a ili ona niža od 5%. Istina je, vi ste nabrojili neke stare članice Europske zajednice koje imaju niže stope, ali one su to naslijedile da tako kažem … stope imale od ulaska u Europsku zajednicu. Dakle sve nove članice Europske unije ne mogu si priuštiti taj luksuz da tako kažem da imaju nultu ili nižu stopu PDV-a. Moramo se uskladiti sa zakonodavstvom Hvala potpredsjednice. Pa možete nazivati me kako god hoćete, demagogom, populistom, ja se neću ništa ljutiti jer ja ono što govorim nastojim govoriti istinu, a vi pokušavate izvrnuti istinu jer je istina ta da se nulta stopa PDV-a ne smije primjenjivati ulaskom Hrvatske u i pokušavate sada uvjeriti u svojoj diskusiji i građanima dati poruku da se stopa od 5% mora primjenjivati od 1.1. iduće godine. To nije istina. I možete vi i dalje govoriti da smo mi populisti, ali mi nastojimo govoriti istinu. Ja sam u svojoj diskusiji isto rekao, predlagali smo zakon o minimalnoj plaći koji bi na neki način zaštitio građane koji imaju minimalnu plaću. To ste odbili. Nazovite nas i dalje populisti i demagozi, nema problema. Poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o PDV-u s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak naravno, prvo i drugo čitanje. Trebala je biti redovna saborska procedura ali hitni postupci prelaze u redovnu saborsku proceduru. Do 1. siječnja 2013. godine ostalo nam je još 33 dana. 33 dana, spomenut ću brojku 3 jer je vrlo značajna. Praznovjerni su uvjereni da broj 13 donosi nesreću. Kako u Hrvatskoj većina građana je katoličke vjere i nisu praznovjerni, ali ipak smatraju da broj 13 će i njima donesti nesreću odnosi se na 2013. godinu. Odnosi se na 2013. godinu jer zašto uvoditi porez od 5% na kruh i mlijeko sa 1.1. ako to nije direktiva Europske unije. Zašto ne sačekati sa porezom od 5% do datuma ulaska Hrvatske u Europsku uniju? Možemo stvari postaviti ovako, ako ćemo govorit u korist Vlade. Neke studije pokazuju da je kruh štetan, ne sadrži nikakve nutritijente, ima previše soli, uzročnik je debljanja, uzrokuje dijabetes i hipertenziju. Dakle, Vlada može jednostavno reći u Hrvatskoj je 60% pretilih ljudi i oni ne trebaju jesti kruh. Tu ih možemo ili ne moramo podržati. No međutim, što se tiče samog PDV 1. siječnja 1998. godine uvedena je stopa od Također došlo je do uvođenja nulte stope na kruh, mlijeko, lijekove, knjige itd. 1. kolovoza 2009. godine stopa 22% mijenja se na stopu 23%. 1. ožujka 2012. godine stopa 23% zamijenjena je stopom 25%. Dakle, cijelo vrijeme se radi o povećanju PDV-a. Što slijedi? Rekao bih samo nebo je granica. Da li slijedi još povećanja poreza? Zasigurno da. Što je u ovom prijedlogu zakona relativno dobro? Mi u klubu HDSSB-a podržavamo smanjenje stope PDV-a na plovila za sport i razonodu koja se stavljaju u carinski postupak puštanja u slobodan promet od 31. svibnja 2013. godine. O tome je u konačnici bilo razgovora i na Odboru za turizam jutros. Međutim, ono što je zanimljivo predstavnik Hrvatske gospodarske komore je istaknuo par činjenica koje su zabrinjavajuće i dokaz da određena ministarstva u ovoj Vladi nisu u sinergiji i ne usklađuju svoje propise. 10000 plovila je pod stranom zastavom. To je velik broj plovila koji bi trebali prijeći ovakvom sniženom stopom pod hrvatsku zastavu i tu bi Hrvatska trebala uprihoditi nešto novca. Međutim, procedura je prevelika i predugačka. Da bi se vozilo registriralo, odnosno plovilo registriralo mora imati potvrdu o tehničkoj ispravnosti, lučke kapetanije moraju obaviti tehničke preglede. Čuli smo i sami od kolega zastupnika da lučke kapetanije nemaju dovoljno zaposlenih koji će obaviti te tehničke preglede. Obavljaju preglede 4000 plovila. Još ćemo im sad dodati 10000 plovila, a zapošljavanja novih nema. Postupak dokazivanja da je plovilo proizvedeno u EU je komplicirano. Ako plovilo nije proizvedeno u EU plaća se carina od 8 do 12%. Dakle, kad stavimo carinu od 8 do 12% plus ovih 5% PDV-a opet će to u konačnici rezultirati neregistriranjem plovila u Republici Hrvatskoj. Smanjenjem stopa PDV-a u turizmu, odnosno na usluge hrane i pića jasno se ističe da je turizam jedan od strateških sektora hrvatskog gospodarstva. Smatra se da će se snižavanjem stope PDV-a poticati konkurentnost i povećati zaposlenost u sektoru turizma. Dakle, svima nam je jasno da je turizam strateška grana Republike Hrvatske. Međutim što je tu sa poljoprivredom? Premijer Milanović jučer je izjavio da će hrana u budućnosti biti strateški značajnija od nafte. Da li smo mi smanjili stopu PDV-a na meso? Da li smo smanjili stopu na ostale poljoprivredne proizvode? Nismo niti nećemo. Što bi trebao biti cilj porezne politike u Republici Hrvatskoj? Smanjiti PDV u poljoprivredi na repromaterijal, na sjeme, na sadni materijal, na gnojivo. Smanjiti PDV na meso. Ako već nećemo smanjivati PDV na sve poljoprivredne proizvode, onda bi bar trebali smanjiti PDV na ekološki i organski uzgojene proizvode koji su izuzetno traženi u Europi. I vjerojatno će Europa od nas i zahtijevati određene postupke postupke u svezi te ekološke i organske proizvodnje. U Sloveniji stopa PDV-a je 8%. Govorili smo koliko je bilo mljekara u 2011. godini, koliko ih je danas. Krave odlaze na klanje, meso je danas jeftino. Međutim, 2013. godine neće sigurno biti jeftino jer ga neće biti. Neće ga biti zbog skupe hrane za stoku i ljudi su prisiljeni sada već odvlačiti svoju stoku na klanje. Spominje se poskupljenje od 5% na kruh i mlijeko, pa se onda špekulira da je to nebitno poskupljenje od 20, 30 lipa. Nije to nebitno poskupljenje. To poskupljenje će znatno utjecati na standard građana. Plaće se smanjuju. Imamo 350000 nezaposlenih. Dakle što nam je u konačnici za napraviti? Smanjiti porezno opterećenje građana. Smanjenjem poreznog opterećenja povećat će se potrošnja, samim time i proizvodnja i u konačnici smanjiti nezaposlenost. U ovom slučaju HDSSB neće podržati ovakav prijedlog zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Replika kolega Dinko Burić. Kolega Češek, prvo moram reagirati na broj 13. Ne treba generalizirati. Recimo meni je 13 sretan broj.

odnosno nije najveći problem hrvatskih građana to što će doći do porasta, ukidanja nulte stope pa na 5%. Najveći problem hrvatskih građana je to što je došlo do povećanja PDV-a sa 23 na 25% jer je on zakačio sve. I po ukidanju nulte stope se djelomično i znalo ili nije kad se govorilo o tome da ćemo ući u EU. Ali o tome da će doći do povećanja PDV-a sa 23 na 25% danas vladajući nisu niti riječ rekli. Jer da su zucnuli ne bi danas bili vladajući, o tome se radi. I upravo je porast PDV-a na 25% najsnažniji generator sramotne činjenice da danas Hrvatska zauzima jedno od najviših mjesta u cijeloj Europi pa i u svijetu po stupnju siromaštva, preko 21% građana, više od 900 tisuća građana u Hrvatskoj spada u kategoriju siromašnih. Ako već mora biti ukinuta nulta stopa PDV-a na ove namirnice zašto vladajući ne razmišljaju o tome da ukinu recimo, da smanje PDV na neke druge namirnice ili potrepštine koje spadaju u osnovne. Recimo na vodu, bez vode ne možeš živjeti. A mi plaćamo PDV 25%. Vratite to na 5% pa ćete možda kompenzirati barem djelomično ovo što idemo sa 0 na 5. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Plaćamo 10%, za vašu informaciju. Odgovor na repliku, Češek. **Češek, Igor (HDSSB)** Kolega Buriću apsolutno se slažem u svemu što ste izrekli, ali ono što me najviše interesira u cijeloj ovoj priči zašto, zašto pobogu uvođenje stope od 5% šest mjeseci prije nego što je to potrebno? Dakle, mi smo prisiljeni po europskim direktivama uvesti porez od 5% ali prilikom ulaska Hrvatske u EU. Hvala.

Hrvatska praktički finiširala svoje pregovore za ulazak u EU onda se počelo i govoriti o usklađivanju određenih poreznih zakona i poreznih stopa sa direktivama EU i rekli bi ništa tu nije sporno, to je naprosto tako i mora se napraviti. Međutim, postoji jedan veliki ali. Uvijek je u Ministarstvu financija prevladavala nekakva ideja da kad se bude ovo trebalo napraviti da ćemo naći određen supstitut za jedan drugi prehrambeni proizvod, a to je meso koje treba spustiti na nisku stopu od 5%. To je financijski tu negdje. O tome možete pročitati i određene članke od prije nekoliko godina da ne bi ispalo da sad netko prodaje demagogiju. Nego naprosto je bilo rečeno da kad dođemo do ovoga da ćemo tražiti supstitut smanjenja stope za neke druge prehrambene proizvode i zato će klub HDZ-a dati amandman na ovo da predlažemo da se sa stopom poreza na dodanu vrijednost od 5% oporezuje i svježe meso. I smatramo da ćemo na takav način pomoći hrvatskim građanima. Ako to Vlada prihvati onda ćemo prihvatiti i njihovu tezu da s ovom izmjenom zakona se ne teži isključivo punjenju proračuna što smo slušali jučer cijeli dan. Ako to Vlada ne prihvati onda ta teza pada u vodu i onda naša tvrdnja da s ovim porezom se dodatno opterećuju hrvatski građani dobiva na snazi i onda teza da jedan od osnovnih ciljeva i načina kako će se riješiti problem prihodovne strane proračuna u 2013. godini isto tako dobiva potvrdu jer je definitivno da Vlada s ovih 5% želi zakrpiti rupe u proračunu. Ali mislim, kolegice i kolege, da bi u ovom trenutku bez obzira na političku pripadnost, bez obzira da li smo vlast ili oporba trebamo razmišljati o hrvatskim građanima i o teškom životu jer u ovom trenutku ima skoro 360 tisuća nezaposlenih i naprosto sa dizanjem cijene kruha, mlijeka, a da ne govorim da će i knjige porasti, o lijekovima ću kasnije nešto drugo govoriti, naprosto moramo razmišljati da im se pomogne. Jer neka loša iskustva iz prethodnih godina kad se smanjila stopa poreza na dodanu vrijednost za hotelski smještaj i polupansion i puni pansion nije dovela do smanjenja cijena nego sljedeće godine su cijene porasle. Ista priča je bila i sa spuštanjem stope PDV-a sa 22 na 10% za dnevne listove. Dakle, to su činjenice od kojih ne možemo pobjeći. One su naprosto tu, takve su i gotovo. I stvar je u tome da mi sa pozicije najjače oporbene stranke predlažemo nešto, stvar je kukuriku koalicije da li će to prihvatiti ili neće. Dakle, tu je stvar potpuno jasna. I možemo se mi sad navlačiti i povlačiti da li je ovo trebalo sa 1.01. ili 1.07. Stvar Vlade, potrebe proračuna su rekle 1.01. Mi logična stvar kažemo niste trebali s 1.01. nego s 1.07. I to je nešto što je potpuno logično i normalno. Međutim, mi smo jučer cijeli dan raspravljali ovdje o Državnom proračunu za 2013. godinu. Lagane naznake mene i kolege Reinera u kasnim večernjim satima da što je sa zdravstvom, što je sa PDV-om u zdravstvu naprosto je ostalo neodgovoreno s ove strane. Jer određene pozicije na Ministarstvu zdravlja ili Ministarstvu zdravstva kak već hoće tko govoriti naprosto su smanjene. I sad se postavlja pitanje ako će bolnice plaćati 5% na lijekove, ako će plaćati 5% na ortopedska pomagala a mi smo im smanjili sredstva iz kojih izvora sredstava će to biti plaćeno? Ili smatramo da ćemo reducirati potrošnju i nakon reducirane potrošnje kruha i mlijeka reducirati potrošnju lijekova i ortopedskih pomagala? To je ono baš najvulgarnije što bi čovjek Dakle, niz pitanja koji se naprosto otvara, koje ako uzmete proračun koji smo jučer raspravljali i koji će vjerojatno vladajuća koalicija usvojiti sljedeći tjedan naprosto na to nemate odgovor. A hrvatska javnost će te odgovore sigurno tražiti. Međutim, ja bih volio vidjeti neke od zastupnika koji su danas ovako vehementno, benevolentno raspravljali o 5% na plovila pod ovakvom definicijom da je to slučajno HDZ predložio. Bilo bi kriminala, što se skriva iza toga. Bolje je uopće da ne spominjem što bi čuli s ove govornice. Jer to bi naprosto bile retorike, jer to je retorika koja se koristi kad je HDZ u pitanju, ali kad smo mi u pitanju je sve divno, krasno, potiče se nešto itd. Međutim kolegice i kolege ja ću vama postaviti samo nekoliko pitanja, ne vama, mislim kao kolega zastupnicima, nego kolegi …/Ne i sigurno da on ne zna na mnoga pitanja odgovore jer nisu u nadležnosti Ministarstva financija, a upravo ta pitanja u nadležnosti Ministarstva financija su itekako bitna o tome kakav ćemo mi stav zauzeti oko ovih 5%. Gledajte kolegice i kolege, 2005. je u Ministarstvu financija u Carinskoj upravi krenula velika akcija raščišćavanja nad vlasništvom brodica Hrvata koji imaju dvojno državljanstvo, koji su s ovog ili ovog, onog osnova imali državljanstvo u Italiji, na Kajmanskim otocima i pitaj boga sve gdje, i temeljem toga i temeljem pozitivnih zakonskih propisa oni su imali pravo uvesti i auto, i plovilo, kad primijenite sve zakonske propise onda oni naprosto na to nisu imali pravo i njih nekoliko stotina, pa mislim preko tisuću je platilo silne carine, silne poreze na te brodove koji su plovili pod nekom stranom zastavom, bili su u vlasništvu hrvatskih državljana. I gledajte što mi sad predlažemo. Veli plovila za sport i razonodu, e sad što je definicija plovila za sport i razonodu? Ja mislim da nitko od vas tu, da nas je svih 150 koliko smo u ovom Visokom domu ne bi znao jasnu definiciju, niti tu definiciju bilo tko zna, jer gledajte nekome tko ima stotine milijuna eura prihoda njemu je plovilo za sport i razonodu jahta od 30, 40 milijuna eura. Nekom Stipi ili Frani je plovilo za razonodu kaić koji možda košta tisuću eura. I sad ćemo mi to jednako tretirati i gledati. Dakle to je prvo pitanje na koje nama nitko nije ponudio odgovor. Drugo pitanje, ovo je zakon za ne građane Hrvatske, nego strance. Tu se postavlja jedno elementarno pitanje da li vi kao Hrvat možete otići u Italiju sada kupiti Alfa Romeo ili Fiat, govorim o talijanskim vozilima i registrirati to vozilo na sebe? Ne možete. Možete vi pričati 15 puta da ste turist, i da ćete se voziti po pistama, po ovome, po onome, i da ćete na takav način poticati talijanski turizam. A ja i dalje tvrdim da oni koji dođu na hrvatski Jadran, koji se žele baviti nautikom trebaju itekako u Hrvatskoj platiti da uživaju u ljepotama hrvatskog Jadrana, jer takve nautičke ljepote nema nigdje u svijetu. Je li tako kolega Klarin? Jer ono što je tamo uz vašu općinu pa toga nema nigdje na svijetu. I umjesto da mi to naplatimo, jer gledajte nama Austrijanci kad dođemo na skijanje ili Talijani odvezu nas onom žičarom gore i onda ti gore na onom brdu naplaćuje sve živo i mrtvo, i uopće te ne pita da li tebi paše platiti tu pivu 10 eura, pancerice iznajmiti po tome, skije po tome, uopće te ne pita, izvoli to platiti ako hoćeš uživati. I gledajte mi stalno podilazimo nekome. Nautički sport nije sport sirotinje, za kupiti brod od 50, 100 ili 200 tisuća eura to si sirotinja ne može priuštiti, to si priušte ljudi koji imaju novce, a ti ljudi će isto tako onda i platiti. Oni nakon 1.7. će moći doći u Hrvatsku jer smo članica Europske unije ploviti tako i tako. Gledajte ja ni za jednu stopu od PDV-a ne bi prodao hrvatsku zastavu, i da plovim na nekakvom brodu na kojem neće biti hrvatske zastave, nema te stope PDV-a za koju bi ja to napravio, i tako vam razmišlja većina vlasnika stranih brodica. Ima nešto što se zove ljubav prema vlastitoj domovini, ima nešto što se zove nacionalni ponos, i što nitko neće prodati za stopu PDV-a od 5%. Ja kažem ja nikada stopu PDV-a 5% ne bih prodao to da ne smijem izvjesiti hrvatsku zastavu na jarbol broda ako bi ga imao. Međutim da li se iza ovoga skriva nešto drugo? Da li netko tko baš nije strani državljanin želi uvesti ovu jahtu od nekoliko milijuna eura, pa ćemo to profurati kroz ovu priču? I da li baš nautički turizam jadne Hrvatske ovisan o tome da li će stopa PDV-a biti 5%? Onaj tko jedanput zaplovi hrvatskim morem, onaj tko se jedanput okupa na uvalama hrvatskih otoka taj više ne razmišlja o stopi PDV-a, taj se samo sjeća tih lijepih trenutaka. I ako budemo u ovom Domu na takav način razgovarali, na takav način govorili o svojoj domovini, onda nam ne treba nikakve spuštanje stope PDV-a, jer naprosto prelijepa, predobra udavača je hrvatska obala da bi mi govorili o tome da će 10 tisuća tih plovila ostati u Hrvatskoj, oni su tu zato što im je tu lijepo, zato što im nigdje u ovom dijelu svijeta nije tako lijepo kao na hrvatskoj obali, i ja sam za to da to njihovo uživanje se još više naplati i da od tog njihovog uživanja ima još daleko više otočani i svi ostali ljudi koji žive okolo, da ih naprosto kroz te novce koji se dobiju ostavimo na tim otocima i da njihovoj djeci omogućimo život. E na takav način ako ćemo razgovarati o poreznoj politici, onda ću ja podržati ovaj zakon. Ali da mi podilazimo nekome da uživa u našim ljepotama, pa oprostite ja za takvu priču nisam, ali ponavljam ovo je malo emotivan govor, ali ponavljam da je ovakav način predložio HDZ, isti ljudi koji ovako silno hvale ovaj zakon vidjeli bi kako bi pričali o ovome. Dakle nemamo zašto moliti, nemamo zašto kukati, i mislim da je sramota predložiti ovako nešto. Sramota. netko tko ne živi u Hrvatskoj, tko nije građanin Republike Hrvatske može uvesti brod od 10, 15 milijuna eura po stopi PDV-a od 5%, a hrvatski građanin ne može kupiti ni uvesti kaić za …/Ne razumije se./… tisuće eura po stopi od 5%, nego mora platiti na to PDV 25%. To je pitanje i ustavnosti. Jer kad je izvjesni zastupnik tako lijepo citirao stihove iz Smail age Čengića, onda se postavlja pitanje, tada su pitali da li taj porez sustavnog stajališta ravnopravan, da li su svi jednako oporezovani. Sada se pitam kolegice i kolege da li mi s ovim zakonima građana Republike Hrvatske stavljamo u red niže važnosti? Da li mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru imamo to pravo? Zapamtite ima nešto što se zove ljubav prema domovini, ima nešto što mnogi ti stranci koji imaju plovilo u Hrvatskoj svoju zastavu neće prodati za smanjeni PDV, isto kao što ni Hrvati ne bi svoju trobojnicu sa šahovnicom dali za smanjenje stope PDV-a na 5% to je stajalište kluba HDZ-a svoju zastavu, svoju šahovnicu za nikakvu stopu PDV-a, a to je razmišljanje većine vlasnika ovih brodica. Hvala vam lijepa. Nećemo podržati ovaj zakon. s dosta konstatacija koje ste vi danas rekli se uistinu moram složiti, osobito s ovom krenut ću od ove zadnje vezano za jahte, nema nikakvog opravdanja da se podilazi ne samo bogatima dolazili oni iz Hrvatske ili izvan Hrvatske u odnosu na sirotinju jer je točno da jahte ne vozi sirotinja nego bogataši, ali ovo je izgledaj još jedan dokaz kako naša vlast podilazi strancima, jednako kao što smo mi iskazali bojazan i sumnju i priliko jučerašnje rapsrave oko sustavnog pa moguće i namjernog uništavanja hrvatske poljoprivrede kako bi vlasništvo nad zemljom koju neće nitko odnijeti iz Hrvatske došlo u ruke došlo u ruke stranaca i onih koji će imati novce i na kraju one poticaje koje će dobivati vraćati nazad u svoju zemlju. Ali nije to ništa vi ste se čudili nije to ništa neobično, ovo je samo još jedan dokaz kako politika danas vladajućih socijaldemokrata nema nikakve veze sa socijaldemokracijom jel i sami su rekli da to više nije socijaldemokratska nego neoliberalna politika koja podilazi krupnom kapitalu a ne malom običnom čovjeku. I samo još zaključno da su jednom rečenicom ste rekli otvaraju se mnoga pitanja. Kako vrijeme odmiče tako smo sve više svjedoci da su mnoga pitanja na mnoga pitanja nama nitko nije dao odgovore hrvatskim građanima i prilikom donošenja izlaska na referendum o pristupanju EU a na što smo upozoravali i mi iz kluba Laburista da se ne srlja. tada građanima objasnilo što će sve dolazak u Hrvatsku uniju donijet vjerojatno bi i izlazak bio veći a i rezultat … /Govornik se ne

Dakle to je jedan dugoročan prihod. Ovo je jednokratan prihod, međutim obvezu tehničkog pregleda i ostalog oni tako i tako moraju napraviti u Hrvatskoj, sada ću vam reći zašto. Oni svakih 6 mjeseci papirnato se moraju prijaviti u lučku kapetaniju, da su se prijavili, dakle brod ne napušta teritorijalne vode RH i ako za za obvezu za tehnički pregled i da bi mogao ploviti podliježe brod pod hrvatskom zastavom onda podliježe i taj brod pod nekom drugom zastavom jer je u Hrvatskoj i nije napustio teritorijalne vode dakle on nije otišao u svoju matičnu zemlji i tamo napravio tehnički pregled. On negdje mora napraviti tehnički pregled. Dakle mora se konstatirati jel brod ispravan ili nije ispravan. Ali ponavljam svi ti ljudi na jarbolu visoku vješaju svoju domicilnu zastavu a onda na to vješaju zastavu zemlje u kojoj plove. I naprosto sa određenim poreznim zakonima i sa određenim mjerilima trebamo prije svega misliti kako zaštiti interes RH a ne se prodati bud zašto. Isto tako da ne bi netko rekao da je ovo opstrukcija stranog investiranja u RH, ne. Stranci će doći uvijek i investirati tamo gdje je njima interesantno i gdje mogu zaraditi tako će doći ljetovati u Hrvatsku im je lijepo da mogu zaraditi i tako za zainteresirani kupiti hrvatsku zemlju iz jednostavnog razloga što ona nije toliko zagađena pesticidima kao što je u mnogim europskim zemljama zato im je interesantna. Pogledajte samo što se dogodili u Rumunjskoj i tko je u Rumunjskoj pokupovao poljoprivredno zemljište. Dakle ova tema zaslužuje daleko širu raspravu od ove jedne rečenice gdje se želi podvaliti ispod žita nešto a iza toga se krije sasvim nešto drugo. Kažem volio bih čuti koja bi retorika bila da je HDZ-ov ministar financija predložio nekakav ovakav zakon. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker jako ste lijepo govorili i potpisujem sve što ste rekli a dodat ću dio koji se tiče vinjeta. Upravu ste ako mi uspijemo u kratkom vremenu prebaciti, sumnjam u ovih 10 tisuća jer mi nemamo administrativni kapacitet za to pa je upitana i ta volja o kojoj vi pričate i želja i Nijemca i Austrijanca i bilo kojeg građana EU da ima svoju zastavu na tom svom brodici, jahti ili kako već je hoćemo zvati plovilu. Postavlja se pitanje gubitka na sustavu vinjeta. Vinjeta se plaća po metru dužnom. 3 metra 300 kuna, 7 metara 700 kuna, jahta preko 12 metara preko tisuću i pol kuna. To su prihodi državnog proračuna koji se dijele na firmu … za održavanje sigurnosti plovidbe za održavanje određenih plovnih signalizacija itd. i postavlja se pitanje što dobivamo kroz ovakav PDV od 5% na katalošku vrijednost plovila koje ćemo mi tobože ocariniti ili nećemo i kažem plus carina i plus PDV. To je po meni u istom rangu i mi nećemo ništa dobiti osim nepravde jer ja koji dolazim s otoka ako hoću kupiti brod i brodicu moram platiti PDV 25%. 95% ljudi koji se bave kako ovdje kažemo sportom i rekreacijom, a to su malo lignje, to su malo mreže ili ne znam što već i plus 5% profesionalnih ribara ili koliko ih već ima neću pogađati jer tu brojku zaista ne znam je u neravnopravnom položaju. I možemo li mi onda zaključiti da je ovo zakon koji nagrađuje stranca a kažnjava domaćeg čovjeka i građanina, stanovnika otoka i priobalja možemo li mi zaista podržati ovakvu nepravdu pa i pitanje o Ustavu koje na s dovodi u neravnopravan položaj kako je rekao kolega Šuker u odnosu na građane EU? Mislim da se oko toga moramo složiti jer zaista po čemu se to, zbog čega bi netko sa strane bio vredniji od nas samih ili imao veća prava pet puta u ovom slučaju… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor lijepa. Vidite kolega Borić, nitko ovdje neće reći da li ovdje postoji opasnost da sad nakon donošenja ovog zakona bude niz privremenih uvoza sa krajnjim ciljem da se taj brod za godinu ili dvije proda u Hrvatskoj. Ako mi tom brodu smanjimo PDV sa 25 na 5%, ako mu smanjimo … on je 30 i još nešto posto jeftiniji nego što je ovako. Da li mi na takav način kopamo grob domaćim brodograditeljima, a pričamo da im silno želimo pomoći? Dakle nemojte vi bit sigurni da stranci ovaj brod za godinu ili dvije neće prodat u Hrvatskoj po nekoj daleko nižoj cijeni, a sebi kupiti veći brod iz jednostavnog razloga što njihov životni standard je daleko viši. I tko će onda nastradati, domaći brodari koji proizvode male brodove koji naprosto neće moći konkurirat ovome iz milijun razloga. Druga stvar, kad mi govorimo o tome da će stranci pobjeći, gledajte Talijane svake godine ništa ne može spriječit da preko Jadrana dođu ljetovat u Hrvatsku, ni bura ni jugo ni ovo ni ono, oni dođu u Hrvatsku. Malo njih će ostavit brodove ovdje. Austrijanci, Nijemci i ostali su ostavljali brodove iz jednostavnog razloga što im je zakon to omogućavao. Sidrenje, suhi vez u Hrvatskoj im je daleko jeftiniji nego u njihovoj matičnoj zemlji. Nemaju obvezu da brod vraćaju natrag, ne moraju se tumbat po cestama i … brod jer su naprosto koristili mogućnost da daleko jeftinije prođu u Hrvatskoj nego doma, jer da su taj brod dovezli doma, da su ga bilo gdje stavljali na suhi vez koštalo bi ih 3-4 puta skuplje nego što je to u Hrvatskoj. Evo to mogu potvrdit kolege i Baranović i Klarin koji su dole s mora. Zna se točno koliko suhi vez košta u marini, a koliko takav vez košta negdje drugo. Dakle, možda ovako negdje u daljini jedna namjera gospodarska ali koja krije u sebi strahovito puno zamki koje se Hrvatima mogu razbit o glavu. I druga stvar, da li mi tim ne varamo članice Ako ti brodovi nisu pratili PDV kod njih jer su otišli na privremeni uvoz u Hrvatsku, a sad mi nudimo nekakav jeftiniji PDV nego što je kod njih doma, hoće se oni osjećat prevareno… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Poštovani kolega Šuker, govorili ste u svojoj raspravi o prijedlogu kluba HDZ-a koji ćete kako ste rekli pretočiti i u amandman, o tome da bi se povećanje PDV-a na kruh i mlijeko moglo kompenzirati zapravo na način da se smanji PDV na meso. Ono što vam želim reći je da, a čuli smo već taj podatak, 900 000 Hrvata ovoga trenutka živi u zoni siromaštva i to je strašna, to je poražavajuća činjenica, ali mislim da im zapravo sniženje PDV-a na meso ne bi puno pomoglo u njihovoj egzistenciji i ne bi im puno popravilo njihov materijalni status jer oni zapravo za meso i nemaju. I zato me ovaj vaš prijedlog strahovito podsjeća na onu povijesnu Marie Antoinette, ako nemaju za kruh dajte im kolača. Gledajte, ako kila mesa košta 30 kuna i ako vi smanjite stopu PDV-a sa 25 na 5% pa si izračunajte koliko je to po kili manje. U tjedan dana, zapravo neka taj siromah u dva tjedna kupi 5 kg mesa, on na 5 kg mesa zaradi 1 kg mesa. I ne možete reći da to ljudima koji žive nažalost, koje je situacija dovela na rub egzistencije, ne možete reći da to njima ništa ne znači. Ne možete reći da im jedan, dva obroka mesna koja će dobit sa smanjenjem te stope PDV-a ništa ne znače. Oprostite, to je gledanje iz nekog kuta koji ne razumiju ljude koji žive mjesečno sa 3000 kuna. Naprosto to je takav način. Jer vi ne možete reći ako vi na 5 kg mesa dobijete 1 kg mesa besplatno da to porezno smanjenje ne znači ništa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je kolega Branko Hrg. Nema ga. Gubi pravo rasprave o ovoj točki. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ma evo, sve što se rasprava više odužuje otvaramo sve više i više pitanja i shvaćamo jednu stvar, da bi bilo itekako poželjno da ovaj zakon ne donosimo po hitnom postupku nego da ga stavimo i u drugo čitanje pa da se ti problemi koji se otvaraju analiziraju i da ih onda donesemo onako kako bi ih trebalo donijeti. Vraćam se na početak kada je u ime predlagatelja govorio zamjenik ministra i rekao da ukoliko nemamo fiskalnu konsolidaciju ne možemo razmišljat o dobrobiti građana, odnosno ne možemo građanima podizat standard ako ne stabiliziramo javne financije. U tom kontekstu bilo je spomenuto i to da milijun i 200 tisuća umirovljenika potrebuju državni proračun i da onda određene porezne zakone donosimo upravo zbog toga kako bismo tu dugovnu i potražnu stranu mogli na pravi način uskladiti. Međutim, činjenica je kada danas pričamo o ovom zakonu da donosimo dvije različite stvari pa pokušajmo postavit pitanje što prosječan građanin Republike Hrvatske Marko Marulić dobiva kad budemo glasali za ovaj zakon njegovim izglašavanjem. Dakle u jednom članku pričamo o PDV-u, o PDV-u, o povećanju od 0 na 5%, a tu spadaju one osnovne životne namirnice, a u sljedećem članku pričamo o brodicama za sport i rekreaciju. I to svakako ne možemo usporedit sa tim jednim prosječnim građaninom Republike Hrvatske jer se te dvije stvari jednostavno ne odnose na njega u tom kontekstu. Bilo bi dobro da pričamo i da uravnotežujemo ove dvije stvari, a to su kruh i mlijeko na 5% ako baš treba, a onda da ide meso, da padne isto tako na 5%, pa ako taj siroti građanin koji živi u siromaštvu i ne može kupiti kilu mesa ili 5 kila da bi dobio kilu, pa onda neka si barem može priuštiti jednu šniclu uz ovo što će mu porasti osnovne životne potrebe. Ako radimo računicu na litru mlijeka i štrucu crnog kruha u mjesec dana ovakvim zakonom hrvatskom građaninu uskraćujemo jednodnevno konzumiranje ta dva osnovna artikla. Znači, povećanjem od 5% građanin gubi negdje oko 12 kuna na najniže cijene tih namirnica, pa slobodno možemo reći da mu iz usta uzimamo i štrucu kruha i litru mlijeka, pa koliko to bila demagogija i populizam ovo što sada govorimo to je čista čista matematika i na žalost svaki naš građanin je svakoga dana računa. Nije problem samo u kruhu i mlijeku. Problem je isto tako i o lijekovima određene odlukom o utvrđivanju liste lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. U jučerašnjoj raspravi o Prijedlogu proračuna za 2013. godinu lijekove na recept smanjujemo za iznos od 274 milijuna kuna što znači da će našim građanima sve manje i manje lijekova bit dostupno na recept. Sve više i više će ih morat plaćat, tako da im uzimamo od ono malo i još to. Ali morat će plaćat još više i dakako 5%. Sutra ili preksutra donosimo Zakon i o bolnicama, jer smo utvrdili da bolnice imaju velike gubitke. Pričao je kolega Šuker o tome da se u ovom proračunu jučer nije planiralo izdatak i za te lijekove u bolnicama, pa se evo tu otvara još jedno dodatno pitanje. Tako da pitanja ima strašno, strašno puno ali plašim se da odgovora da odgovora nema, jer jednostavno kakav god odgovor budemo rekli neće bit istina koja nam se trenutno dešava i koja jeste u Hrvatskoj. Kada pričamo da smo smanjili porez za ugostiteljstvo i spustili ga na 10% na žalost građani kojima povećavamo ove najosnovnije namirnice i dižemo PDV na 5% neće od toga imati puno pomoći. Jer teško da će ovi koji nemaju i kojima je taj 5% problem, a pričamo upravo o ovom velikom broju građana koji žive u siromaštvu teško da će imati za popiti to nešto malo u ugostiteljskom objektu i da će onda se tu sami sa sobom napravit tu nekakvu ravnotežu i uspjet namaći onoliko sredstava koliko im svakoga dana uzimamo u želji da konsolidiramo državni proračun kako bismo nekome uzeli, da bismo drugome mogli dat. Na žalost situacija je takva da će korisnika državnog proračuna svakoga dana biti sve više i više, a plašim se da imamo sve manje i manje prostora da bismo izmišljali nekakve nove poreze i donosili nekakve nove namete. I ono koliko god se natezali koliko je potrebno ovaj Zakon od 5% donositi koji god bio njegov razlog sve stavimo na stranu, ali pokušajmo odgovorit iskreno građanima samo na jedno jedino pitanje. Ako smo ulaskom u EU dužni unijeti porez od 5% na te artikle o kojima pričamo zašto to radimo sa 1.1. a ne sa onog dana kad budemo ušli u EU. filozofirali i koliko god se opravdavali i koliko god i što god govorili ostaje činjenica i istina da našim građanima kruh, mlijeko, lijekove, knjige, udžbenike i sve ono što piše ovdje naplaćujemo svjesno 6 mjeseci ranije pod uvjetom da 1.7. ulazimo u EU. To je istina i od nje mislim da nitko ne može pobjeći bez obzira na koji način priča i bez obzira na koju stranu u ovoj sabornici sjedi. Hvala lijepa. Na redu je kolega Ivan Klarin. Porezne uprave. Evo nisam htio gospodinu Šukeru replicirati, iako je imao zanimljivu raspravu s kojom se ja apsolutno ne slažem. I vjerujem gospodine Šuker da ste u našim gradovima da bi hvalili ovu mjeru. Sad ću vam pročitati Hrvatska gospodarska komora Branimir Mađar, dakle stručni suradnik Sektora za turizam što kaže, dakle o izmjenama i dopunama ovog Zakona i ovim mjerama. Prenosimo vam izuzetno pozitivne reakcije. Članice udruženja Hrvatskih marina na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost s konačnim prijedlogom zakona, te najavu da će većina vlasnika plovila u režimu privremenog uvoza pod stranim zastavama iskoristiti pogodnost koju Republika Hrvatska pruža za puštanje takvih plovila u slobodan promet do 31. svibnja 2012. godine. Znači kaže struka iz Hrvatske gospodarske komore. Ja se nadam da vi kao dugogodišnji zastupnik i ministar tu struku i poštujete. poštujete. Nadalje, što se tiče dakle ovog zakona ja moram izraziti stvarno svoje pozitivne reakcije i nije tek tako ovaj Zakon dobio odobrenje ni Europske komisije. Dakle, bilo je žalbi na to, ali znate za što je bilo žalbi. Zato što je stopa bila preniska za njih i oni su se našli ugroženi. Najnižu stopu ima Malta, Republika Malta koja iznosi 4,5% bez obzira što mi sutra ulazimo u EU. Dakle, oni ne vole konkurenciju što se tiče niskih stopa. Te smatram još jednom naglašavam i zadovoljstvo udruženje hrvatskih, dakle hrvatskih marina koje sam vam rekao i koje sam rekao na početku. Što se tiče nautičkog biznisa, dakle nautičke sezone ona je što se tiče turizma i gospodarskog sektora u turizmu najznačajnija. Dakle, ona prva počinje u mjesecu ožujku i zadnja završava u mjesecu studenom studenom te smatram dakle da će ove mjere ojačati dakle i lokalnu samoupravu direktno koja živi od toga i turističke zajednice koje ubiru prihod od toga. i tu naglasiti što se tiče ovih mjera da apsolutno podržavam najave, ali i sve ono što je dosad napravilo Ministarstvo financija što se tiče sektora za turizam. Odgovorno tvrdim nijedna Vlada dosada nije napravila ovoliko za turizam koliko je napravila ova Vlada Republike Hrvatske i ovo ministarstvo. Prvo, smanjila je PDV u turizmu s 25 na 10%. Nijedna to Vlada nije napravila. … Da, da za pijaču. Za sve restorane, dakle za sve hotele za svo ugostiteljstvo. To je jako značajna mjera. 90% poduzetnika dakle iz mog kraja i ne znam ima li još tu koji zastupnik koji potječe s Jadrana, gospodin Borić isto, gospođa Branka, dakle živimo od turizma, direktno ili indirektno. Dakle, to je izuzetna mjera. I još bih dakle

Spustio je dakle proizvodnju i zatvorio preko tisuću radnih mjesta, zatvorio preko 500 obrta. Mislim to su činjenice. Dakle u 7. mjesecu smo izmijenili taj zakon što smatram dakle da je izuzetno dobro. Uz ovu mjeru, uz mjeru smanjenja trošarina, uz mjeru smanjenja PDV-a u turizmu slobodno i odgovorno mogu tvrditi dakle da su u turizmu u RH od 1.01.2013. godine svanuli puno bolji dani nego koji su bili dosada. Još bih se osvrnuo dakle i na povećanje proračuna Ministarstva turizma. Pa mislim mi to sad svi zaboravljamo. Dakle Ministarstvo turizma i Vlada Republike Hrvatske s jedne strane smanjuje stopu PDV-a u turizmu i normalno da se izlaže riziku. Riziku smanjenja u punjenju budžeta. A s druge strane dakle potiče dakle potrošnju turista i očekuje dakle punjenje budžeta s te stavke. Mi smo prošle godine imali najbolju turističku sezonu, 11,5 11,5 milijuna turista je posjetilo dakle našu obalu, potrošnja je skočila, a broj dolazaka i broj noćenja je uvećan za 8%. Dakle, to su činjenice s kojima jačamo turizam. I ne bih se složio tu dakle s raspravama nekoliko kolega koji su po mojem mišljenju bez nekakvih pravih argumenata kritizirali ovu mjeru. Vi imate sad u Sloveniji dakle da slovenski proizvođači plovila smanjuju cijene, oni smanjuju cijene i poticaj im je dakle uvođenje stope od 5% u RH. Kupite plovilo i idite u RH. Ne, ne. Dakle, to što rade susjedne zemlje da što veći broj plovila dođe u RH smatra dakle izuzetno, izuzetno kvalitetnim. Još moram naglasiti da neće samo biti prihod od PDV-a koji iznosi 5%. Dakle, carina, naknade za upis, naknade za pregled plovila, ali nemojmo zaboraviti dakle i boravišnu pristojbu od mnogih njih koji nisu dakle plitkog džepa nego su dubokog džepa koji će prebaciti dakle plovila u RH i ostati naši turisti, naši gosti, a koji su to prije radili ili u Republici Malti ili u Crnoj Gori. Eto. Mislim neću dalje duljiti. Dakle ja neću ovaj drugi dio izmjena zakona nego ću kao član saborskog Odbora za turizam sam morao ovo kazati, posebno me veseli što sam na početku rekao dakle pozitivne reakcije, pozitivne kritike HGK-a, Udruženja dakle marina, Udruženja čarteraša. Dakle, to su svi oni koji daju mjerodavna mišljenja za ovakve izmjene zakona. I oni ih ocjenjuju pozitivno, prema tome ne smatram da treba postojati skeptičnost u ovom hrvatskom Parlamentu što se tiče tih mjera. Hvala lijepa. ni mi nismo rekli da nautičari nisu zainteresirani za ovakav zakon. Oni jesu zainteresirani jer oni u ovakvom zakonu vide korist za svoj segment poslovanja. I to je legitimno. Vi niste htjeli pričati o nepravdi prema hrvatskim građanima, onih milijun ljudi na priobalju u 8 županija obalnih koji za istu stvar plaćaju 5 puta veći porez tj. PDV. Ako je to dobro, naravno da ćete vi taj zakon donijeti, za hrvatske građane. Nego ovo sad na stranu nautičari, mi danas imamo ACI-jeve marine koje su prazne. Evo moja na otoku Rabu imamo dvije, u gradu Rabu pet pontona možda ima 10 vezanih brodica. Naravno da je interes nautičara da zaveže taj brod u toj marini i da naplati i vez i sve ostalo što ide uz to. To nitko ne spori. Samo jesmo li jednakopravni ili jesmo li u jednakom odnosu spram građana RH? E to je temeljno pitanje ovog zakona. Mi tvrdimo da nismo i da to treba raščistiti jer dovest ćemo one ljude koji žive od mora i za more u neravnopravan položaj. A na stranu oni vlasnici marina, oni ljudi koji također rade dobar posao, zapošljavaju itd. i uvijek imaju interes i za izgraditi marinu i tražiti nove pontone i proširiti kapacitete itd. Govorili ste o trošarinama na brodice, evo neka nam kaže zamjenik ministra jesmo li uspjeli oživjeti malu brodogradnju? S mog otoka potječe najbolji mali brodograditelj Pičuljan Marin i pitajmo ga da li je u teškoćama? U itekakvim teškoćama, neovisno o trošarinama na male brodice. To je činjenica jer tržište plovilima je u krizi bez obzira na to što smo mi trošarine smanjili. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Ivan Klarin. **Klarin, Ivan (SDP)** Ja kolega Borić ne vidim što je loše u tome. Što je loše u tome da se napuni vaša marina na Rabu? Hoće li se s time vaša marina u Rabu napuniti, dakle da smo smanjili trošarine na 5%? Hoće. Hoće li restorani i kafići, hoteli bolje od toga profitirati na otoku Rabu? Hoće. Prema tome ne vidim vašu skeptičnost i zabrinutost, a ja moram reći pa s ovom mjerom se jača konkurentnost hrvatskog gospodarstva i turizma, i to vi vrlo dobro znate. A što se tiče da je prazna marina na Rabu, pa mene to čudi, marine na Murteru imaju listu čekanja preko 80 do 100 brodova, i s ovim ćete napuniti vašu marinu na Rabu i povećati PDV, tako je, da sa dolaskom većeg, velikog broja prvenstveno vaših bliskih susjeda Talijana i Slovenaca. Dakle od 1.1. neće oni više ići u Crnu Goru, u Maltu nisu ni išli zato što je to daleko, nego će ići na Rab, na Murter, Vodice, Trogir itd. Pa gledajte kolega Klarin, kad bi u ovom zakonu stajalo da se ova zakonska odredba primjenjuje na brodove proizvedene u Hrvatskoj i za hrvatske građane onda bih vas ja podržao u svemu ovome što pričate, međutim vi znate što će se dogoditi? Ovaj zakon će tek uništiti hrvatske brodare, hrpa ljudi izvana će napraviti privremeni uvoz brodova i sljedećih godinu, godinu i pol dana će prodavati. Kolega Klarin nemojte zaboraviti da u zadnjih godinu i pol, dvije dana nije bilo praktički trgovine s brodovima na svjetskim sajmovima. Pogledajte koliko vam je prodano brodova na sajmovima, pa ćete vidjeti koliko europski proizvođači, američki proizvođači brodova imaju brodova na lageru. Ivan će nazvati Janeza, Stipe će nazvati Štefana, napraviti ćemo privremeni uvoz, i onda ćemo napraviti kupovinu za godinu dana. Nemojmo se praviti naivni i reći da podržavamo nešto, ovo je definitivno pokop hrvatske brodogradnje zapamtite, ova odluka, male hrvatske brodogradnje, o velikoj smo jučer previše pričali. Prema tome nemojmo misliti da donosimo dobru mjeru, a ovo što vi govorite o gospodarskoj komori, onima u marini, ja sam rekao pa normalna stvar da oni hoće prodati …/Ne razumije se./… i njima je u interesu da njima netko plaća godišnje 5, 6, 7 ili 10 tisuća eura, ali ja vam isto tako postavljam pitanje vidjet ćete kad dođe u konačnici da mora skinuti svoju zastavu i staviti samo hrvatsku zastavu koliko će njih biti spremno to napraviti zbog 10 ili 15% PDV-a. Nemojmo se zavaravati, ali ponavljam idemo u zakon staviti zarez, i za brodove proizvedene u Hrvatskoj i za hrvatske građane, a ovako staviti hrvatske građane u vlastitoj domovini negdje u drugi red nije dobro. I druga stvar Ivane, ja nikada za svoju općinu ne bih rekao da je stimulans nautičaru da dođe niža stopa PDV-a, stimulans su ljepote Tisnoga, Kornata, i ostalih dijela Jadrana. Klarin. **Klarin, Ivan (SDP)** Gospodine Šuker, svi oni vole ljepote, ali vole kad manje plate kad dođu u Tisno, u Dubrovnik i u Trogir. Što se tiče pogreba, smrti male hrvatske brodogradnje, to je onda, taj dan se dogodio kad ste uveli trošarine na žalost. Ja vas poštujem i sve, ali taj dan se tada dogodio. Upropastili ste, ne vi direktno, nego Vlada mnoga radna mjesta u maloj brodogradnji, i to je činjenica. 1.7. smo ukinuli te trošarine, i nakon toga ja ne kažem da će mala brodogradnja procvjetati. Ja ne ulazim sada u tako, ali ja kažem da mala brodogradnja ne može ni cvjetati zato šta je normalno opća, svjetska gospodarska kriza najgora gospodarska kriza u zadnjih, nakon 2. svjetskog rata, pogreb male brodogradnje u Republici Hrvatskoj se dogodio dakle kad je Vlada HDZ-a uvela trošarine i to će vam reći svi čarteraši, to će vam kazati svi oni koji proizvode male brodove od Pičuljana pa nadalje. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa ustvari ova rasprava kolega vaša i …/Ne razumije se./… inspirirala me na jednu drugu činjenicu koju valja imati na umu, ne postoji, nije jedan porez, ne stoji on samostalno kao jedno malo drvce, nego porezni sustav djeluje zajednički sa svim svojim porezima. sada kada u kontekstu argumenata koje je iznosio zastupnik Šuker to još stavite u okruženje u kojem se namjerava uvesti porez na imovinu. Onda to još posebno loše izgleda u odnosu na jednakost poreznih obveznika pred zakonom koja u biti podrazumijeva i nekakvo održavanje jednakosti u vremenu jel, neki su prethodno na iste uvoze uvoze platili nešto puno veći PDV, tako da onda taj hrvatski građanin pred hrvatskim poreznim sustavom čini mi se osjeća se dosta jadno, i to baš onaj koji nekako ima neku imovinu na obali ili teži steći neku imovinu na obali. A upravo se taj porez na imovinu obrazlaže činjenicom kako će bogatiji platiti više, a siromašniji će platiti manje i time će se kao povećati i poboljšati pravednost poreznog sustava. To vam nikad nije unaprijed jasno i sigurno, a najbolje vam to svjedoči taj primjer trošarina na brodove. Meni je taj primjer objašnjen i ispričan u Ministarstvu financija kao jedan egzemplar što se zbiva kada Sabor i politika krene u brzo postizanje pravednosti, jer ta je trošarina uvedena jednoglasno u Saboru, jednoglasno, politika je u tome trenutku silno željela da kazni bogate i naplati nešto od bogatih, a olakša siromašnima, i koliko mi je rečeno i objašnjeno, nisam bila tada ni u ministarstvu, i nisam se posebno time bavila, trošarina je uvedena jednoglasno, svi su bili oduševljeni.

i propast dakle ponavljam, drugi put propast male brodogradnje djelomično uzrokovala je ta mjera. Što se tiče poreza na nekretninu dakle sada ste napravili usporedbu sada ću vam ispričati jedan primjer sa iz svoje općine ako uspijem u ovih minutu i pol. Dakle da bi jedna općina povećala građevno područje mora imati indeks izgrađenosti 80%. Moja općina ima indeks izgrađenosti 78%, a 6 hektara drži jedna obitelj u vlasništvu nasljedno. Ta obitelj ne želi graditi ne želi prodati, iznimno su bogati i nemaju svojih nasljednika. Sva ostala građevna zemljišta u okruženju su dakle potrošena. Urbanizam u Šibeniku mi kaže ne možete ići u proširenje novih 20% građevne zone zato što niste postigli indeks izgrađenosti od 80%. Znači da li je sada pravedno uvesti porez na nekretninu da ta obitelj proda, gradi nešto i da mi podignemo indeks izgrađenosti i dozvolimo i omogućimo ostalim mladima da grade. Mene sada mladi moje kolege napadaju moje općini kaže načelniče svi ostali mijenjaju svi ostali idu u proširenje prostornog plana i povećanje građevne zone, a vi ne možete. Ja kažem da ne možemo zbog neću tu obitelj imenovati ali nema ni prijenosa ne možemo zbog te obitelji. Eto to je samo jedan primjer zašto smatram da se porez na nekretnine u Hrvatskoj treba uvesti.

sam pokušao ovaj zakon svesti u jednu rečenicu, razmišljao sam dugo šta da kažem pa ovdje se često rabi termin mrkva i batina u ovom Hrvatskom saboru pa ću ga ja nazvati vrlo kratko ovaj zakon je mrkva za građane EU a prijevremena batina za hrvatske građane. Priča o PDV-u je stara priča u Hrvata i seže u '95.godinu sa primjenom kada je Hrvatski sabor donio odluku da se uvede PDV sa početkom '98.godine. Tadašnji ministar sjećam se ministar Škegro bio je glavni krivac za sve loše u RH. nije bilo bandere na kojoj nije visila njegova replika, sjećam se prvog Riječkog karnevala gdje je bio glavni protagonista u vidu maski i on je tada tvrdio da je to dugoročno dobro za RH. Nakon Nakon određenog protoka vremena i same vlade koje su slijedile nakon toga shvatile su da je taj PDV nova mogućnost za RH, da ona može pružiti novi smjer, mogući razvoj i zadovoljiti određena prava hrvatskih građana. Danas je prihod od PDV-a 50% državnog proračuna, pola proračuna nam je PDV. Rekao sam u jučer da je država na neki način postala svrha sama sebi država PDV-a i doprinosa. Taj PDV 2009.godine povećala je vlada HDZ-a za 1%. U ovoj sabornici je tada nastao urlik, zazivao se harač, ljudi su reagirali na to. Međutim 2012.kada je donesen sličan tj. izmjene istog zakona je uveden PDV sa 23 na 25% sa 2%-na poena više slušamo jučer i svih ovih dana na raspravama o proračunu to je fenomenalna odluka, to nije povećanje, to je suspstitut za smanjenje zdravstvenog doprinosa. I cijelo vrijeme se hrvatske građane uvjerava da to nije povećanje da je 25 manje o 23. I naravno što hrvatski građanin može sa takvim uvjeravanjem nego priznati da je 25 zaista manje od 23. Međutim praksa govori drugačije. S tom odlukom počinju glavobolje ove Vlade a počinju i najveći problemi hrvatskog gospodarstva, s 3.mjesecom počinje sve loše u RH bez obzira koliko mi to ne htjeli priznati i bez obzira što vlast ne da ne želi povući takvu samouništavajuću odluku jer smo najskuplji jer nije lako donijeti takvu odluku a sigurno je još teže od iste odustati. To su činjenice. Mi smo ga evo već u ovoj godini mi ga mijenjamo ovaj zakon drugi puta, kažemo uvodimo stopu jer se mora 5% mlijeko, kruh, knjige, znanstveni časopisi, prikazivanje filmova, proizvodi koji se kirurški ugrađuju u ljudsko tijelo. A onda u raspravi više-manje svi se uhvatimo brodica, plovila za sport i razonodu pa ću ja o tom dijelu možda nešto više. Ne znam što reći kada imamo jednu sliku ispred sebe i stalno nam blinka 10 tisuća brodica koje mi vrlo brzo možemo na neki način prebaciti pod hrvatsku zastavu i uzeti jednokratno brzo novce tamo negdje do 1.7. Kažemo sigurno smo 1.7. u EU odmah porez 5% od 1.1. da ne zakasnimo. A vidimo stalno iz EU upozorenja kasnite, ne ide. A šta ako mi u tu EU ne uđemo? nam je već od 1.1. malo veći nikome ništa. Nadam se da neće biti tako. Ali i to je dvojba treba o njoj razmišljati. Kaže blinka nam tih 10 tisuća brodica pa onda odmah razmišljamo 5% PDV u proračun, uvoznu carinu ako brodica nije sa područja EU, pa ćemo naplatiti naknadu za upis plovila u očevidnih brodica ili upisnik jahti, pa ćemo naplatiti naknadu za pregled plovila, a tu je svakako i dokaz o tehničkoj prihvatljivosti kojeg daje registar brodova, pa imamo i onu naknadu za radio frekvenciju koju moramo platiti da bi mogli ploviti to moramo platiti HAK-u. I naravno gledajući to tko bi bio protiv? Međutim tada se pojavljuje Hrvatska država. Hrvatska država sa svojom administracijom, svojim službama, sa svojim kapacitetima i postavljamo opravdano pitanje možemo li u kratkom vremenu prebaciti tih 10 000 plovila koja silno žele kako čujemo doći pod hrvatsku zastavu. Mi u HDZ-u ne mislimo tako, ali dobro, neka stoji da silno želimo pa da vidimo što ih čeka. Čekaju ih dvije procedure: uvozna carinska procedura, a druga je upis u očevidnik brodica ili upisnik jahti. To treba proći inače nema PDV-a od 5% ni svih ovih naknada. I onda se pojavljuju problemi. Uvozna carinska procedura ne može početi ako plovilo nema brisovnicu iz matičnog registra ili upisnika, kako hoće. Hoće li Nijemci, Austrijanci silno željeti tako brzo izdati te brisovnice, valjda hoće. Kod njih administracija drugačije funkcionira. Ja ne znam koji je njihov interes u tome, možda oni nemaju više interesa za tim plovilima, a ja tvrdim da imaju. Znači uopće ne možemo počet proceduru bez toga. Ako se pojavi da još to plovilo nije sa područja Europske unije i nema onu tzv. homologaciju koju ima svaki automobil koji mora biti tome tome podvrgnut prije nego što ga kupite u Republici Hrvatskoj onda i plovilo prolazi upravo cijelu tu proceduru. Jer nisu sva plovila u Europskoj uniji iz Europske unije porijeklom i to treba raščistiti. Kad dolazimo na carinski dio, sve je lako ako plovilo ima dokaz da je porijeklom iz Europske unije, Međutim ako je plovilo i vlasnik iz Europske unije, a plovilo samo nije proizvedeno tamo, dolazimo pod onaj famozni obrazac EUR1 i tada carina iznosi kod nas najviših 8 i 12%, čuli smo o tome danas ovdje. U drugim zemljama je ona puno manja, između 1,7 i 2,7%. I ako smo sve to zadovoljili vrlo je jasna kombinacija koja je dobitna, plovilo iz Europske unije, vlasnik i naše službe koje su brzo spremne. Mi imamo korist. A već sam govorio o spremnosti naših službi. Sustav 72 lučke ispostave i 8 velikih lučkih kapetanija nema administrativni kapacitet nitko živ, a to je negdje oko 300-tinjak djelatnika lučkih kapetanija od kojih nisu svi osposobljeni da mogu raditi preglede plovila. Na koji način da mi pregledamo sva ta plovila i prebacimo ih u hrvatski upisnik ili očevidnik. Ne postoji. Mi ne možemo govorit o 10 000, možemo govorit o jednom malom broju. Ako još k tome zabranimo zapošljavanje, nove ljude, ako shvatimo da su ti lučki kapetani preopterećeni drugim obvezama, oni već imaju obvezu 4000 čarter brodova koji su tu. Ovo im je neki dodatni posao. Pa ja ne znam koliko bi onda jedan takav osposobljeni djelatnik lučke kapetanije trebao dnevno ispisati mogućih dozvola da je brod tehnički ispravan da može biti preveden u Hrvatski registar brodova ili u Upisnik jahti ili Očevidnik brodica. To su pitanja prakse i tu ćemo zakazat svakako i to je osnovni problem ovog zakona. A drugi je ona neravnopravnost spram građana koji žive na području obale, otoka, koji imaju svoje brodove, a njih je preko 100 000 koji imaju vlastite brodice, koji u sustavu kupovanja i plaćanja će i dalje plaćati PDV od 25%. Zato sam rekao na početku kako doživljavam ovaj zakon. On jest mrkva za građane Europske unije, ali je i prijevremena kazna za građane Hrvatske jer im 7 mjeseci prije uvodi, pardon 6 mjeseci punih prije uvodi PDV od 5%, a nije trebalo i za njih se nema sluha, ali se ima sluha za građane koji imaju novaca, koji mogu nešto platiti ali mi to naravno doživljavamo na drugi način. Hvala Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa kolega Borić, evo ja ću replicirati u ovom dijelu početka vaše rasprave kad ste rekli da evo nakon svega konačno i građani priznaju da je 25% manje nego 23%. Nije to točno, građani su potpuno svjesni, sada su svjesni što je 25%, a što je 23%. Međutim, njih se dvije godine uvjeravalo da je 23% katastrofa, harač, zulum i ne znam šta sve ne od strane Kukuriku koalicije i ponudili su im svoj magloviti plan u kojem naravno nisu uopće rekli da će povisivati PDV i sada evo došla je ova batina, ona je došla odmah na početku njihove vlasti sa 25% poreza, a građani su izgubili, svim tim građani su izgubili povjerenje u politiku i u političare. Građani više nikome ne vjeruju, ne vjeruju, apsolutno nikome jer se bore, bore se u ovom momentu za svoj opstanak, uopće za svoj život i jednostavno da imaju osnove za živjet, za svoju djecu, Odgovor na repliku, Josip Borić. apsolutno ništa od brojki koje bi potkrijepile jednu ovakvu odluku. Evo pokušavam negdje naći koliko iznose trošarine na brodice o kojima se ovdje sada pričalo i kolega Klarin ih je spominjao, a SDP isto glasao tada. Sjećam se onih novinskih natpisa, jahti hrvatskih bogataša koje su svi primijetili i sve ih je trebalo brzo oporezivati i ispraviti velike nepravde. To je bilo to vrijeme kada su trošarine uvedene. To je tako bilo. SDP je bio za. Sada oni kažu da su oni bili protiv, a svi su glasali za, jer je to tada bilo prema narodu kao najbolje, prema biračima. Na stranu drugo priča o malim brodograditeljima i njihovim problemima. I to je evo ispravljeno i HDZ je bio za također. Skinimo te trošarine. O.k. bili su problemi. Što sada? Mi opet stvaramo novu podjelu i novi problem i neće ovo bit dobro, jer nakon ovoga imaju se pravo zapitati otočani, ljudi u priobalju zaista čija je ova Vlada. Je li ona brine o nama i našim interesima ili ćemo isključivo brinuti o interesima ljudi iz EU. Ja mislim da je zadatak da brine o nama i da je njezin zadatak da ispravi ovakvu nepravdu. Pod jednakim uvjetima trebali bi jednako platiti. Međutim, ovdje ćemo pod jednakim uvjetima različito platiti, a to nije pravda, pravo i pravednost o kojoj svi pričaju. Međutim, kad dođemo u praksu onda toga više nema ništa.

osobno mislim da porezna presija uopće nije dobra ni za koga. Naravno za građane prije svega i bogate države koliko ja vidim imaju male poreze, veći obrtaj, veću potrošnju, a siromašne države imaju veće poreze i taj pristup nas neće daleko dovesti. Njega doživljavam tako palijativnim mjerama u situaciji kada imamo deficit, visoku zaduženost, na žalost malu proizvodnju, mali broj zaposlenih. Kod nas se nezaposlenost kreće, gledajte tamo Ameriku kad su bili izbori. Tamo se raspravljalo o ne znam 8% nezaposlenih pa su se tresli jedan kandidat, drugi kandidat. Kod nas su to na žalost puno veći brojevi. Pa na žalost nije bolje ni u ostalom dijelu Europe jer je cijeli sustav pomalo krivo postavljen. Ali dobro, sada ne bih puno o sustavu. Mislim da neke poreze donosimo sa zakašnjenjem a neke krivo. Ali tu nema eskulpiranja ni s jedne strane sabornice. I jedni i drugi su donosili krive. Osobno smatram da uopće nije dobar porezni sustav koji se i mijenja svaki čas. Porezni sustav u kojem se trošarine na iste stvari mijenjaju svake godine. Ali to je kod nas tako. Primjerice onaj prijašnji zakon je po meni sa zakašnjenjem. Što bi rekao Rojs kako je ono bilo "Tko je jamio, jamio". I sad ćemo mi uspoređivati imovinu od danas unazad par godina. Oni koji su riješili bez pokrića i nabavili imovinu vi dobro znate da se novac u zemljama kao što se u tranziciji najbolje pere prljavi novac kroz nekretnine i taj dio je u Hrvatskoj obavljen. A sad ćemo istraživati i usporedbu prihoda i imovine. Inače se slažem s tim. To je trebalo odavno već i učiniti. I znate vi ono kako se kaže kad se obogatiš, kažu prvi milijun uvijek moraš ukrasti. Nisi ga zaradio. Tako je to i sa tim porezima. I gospodin Škegro kad je uvodio porez onaj od, prvi onaj PDV kad je dizao i sjećam se dobro njegove izjave kad su digli ljudi viku i galamu onda je rekao što se bune ovi umirovljenici ili tako nešto. Neka stave u funkciju svoju imovinu. se vi sjećate te izjave njegove? Onda je jedan gospodin nazvao, sjećam se dolje radio Rijeku, pa je rekao gospodinu ministru usred etera da on nema što stavit u funkciju jer da od pokretne imovine ima protezu, a od nepokretne ima ono što je Denona rekao jučer nešto tu. Da, mislim to je rekao čovjek u eter, ne pa mislim to je samo citat. To je tako bilo. bilo. Tako da inače kod poreznog ovog dijela potpuno se slažem da treba i ovo je dobra mjera da se porez na ugostiteljstvo, da se turizam cijeli izjednači na 10% hoćete nećete s time konkurentnost hrvatskog turizma povećavamo i donekle možemo poveznicu naći između onih fiskalnih kasa i ovih 10%. se da su neki ugostitelji rekli da ako prijave sve da će zatvoriti butigu, jer da mu se ne isplati. Ako mu je manji porez, njemu će promet bi trebao biti hajmo reći isti ili se povećati i s druge strane bi zapravo trebao manje davati državi kroz porez. Znači, nema razloga ne postati legalan ili da tako kažem ova vrsta poreza koji smanjuje se na ugostiteljstvo povećava promet i dovodi do zapravo više smanjenja sive zone nego što je to bilo do sada. I povećava definitivno konkurentnost hrvatskog turizma, jer ugostiteljstvo je sastavni dio i turizma. Ali ne samo turizma nego i drugih krajeva. Nije sve što ste neki rekli u turizmu. Međutim, mislim da bi trebali stvarno voditi računa kod tih poreznih reformi da se držimo onog načela, a potpisali smo ih kao država dosta konvencija o izbjegavanju čini mi se da se zove dvostrukog oporezivanja. Pa ću reći sad jednu paradigmu, možda ćete se malo začuditi ovaj zakon koji se još nije došao, ali će doći. Više se o njemu priča nego o ovima koji su u Saboru, a to je ovaj o porezu na imovinu. Po mom sudu na primjer to je jedna vrsta dvostrukog oporezivanja. Ja na primjer imam kuću koju sam nedavno tamo radio i gradio. Ja sam platio sve žive poreze gradeći plaćajući materijale, plaćajući rad, plaćajući ovo, ono, dobivajući plaće, plaćajući doprinose. I što sad? I sad ću opet plaćati porez. Nema veze. To je umjesto komunalne naknade. Ja to mogu prihvatiti čisto kao pravednu mjeru, jer imam nešto a netko drugi nema, pa taj koji nema ne mora plaćati, ja koji imam ću plaćati. No međutim, da vam iskreno kažem osobno mislim da je nepoštena bila uopće i komunalna naknada. Šta je komunalna naknada? Komunalna naknada je kad plaćate, kad gradite svoj objekt jeste platili komunalni doprinos? Jeste. Jer kad plaćate komunalna davanja vodu, odvoz smeća svuda stoji koliko ja vidim nekakva naknada za razvoj, za ovo, za ono koji …/Govornik se ne razumije./… plaćate dodatne namete i parafiskalne poreze u smislu komunalnih davanja. Tako da kad bih ja mogao, ali nažalost Hrvatska je presiromašna zemlja da se to može izvesti, ukinut porez takve vrste, takav porez zapravo nije čak uopće ni potreban. No, on je u ovom trenutku pravedan jer što je u Hrvatskoj? U Hrvatskoj je sve veći broj građana koji nemaju i ne mogu platiti. I zbog takvih stvari zapravo onda oni koji ipak imaju nešto i mogu onda su dužni i platiti. A oni koji imaju puno više dužni su platiti i još puno više. I rekoh opet da se mene pita ja bih uveo već davno porez na ekstra profite i porez na ovaj sistem koji kod nas izvlači novac iz države. To mi nikad nije bilo jasno zašto ni prethodna Vlada ni ona tamo pa ni moja Vlada, mislim moja sve su bile moje Vlade, zašto nisu uvele poreze na jer kažu to ne bi Europa dobro prihvatila. Mislim ja ne mogu shvatiti ako se novac, ako se reinvestira to je u redu, ali ako se novac izvlači u matičnu zemlju kroz vlasništvo nad pravnim subjektom i da se on izvlači po stopi koja je 4 puta manja otprilike ili 3 puta manja od cijene rada iz koje je nastao zapravo po meni je to nepojmljivo. Ali, očito su utjecaji bankarskih krugova puno jači nego što mi to mislimo i vlasnika kapitala u zemljama iz kojih dolazi taj kapital i iz kojih je došao u Hrvatsku. Tako da porezni sustav kažem definitivno mora biti pravedan. Ovo sa trošarinama, čujte što su ustvari trošarine, ja ih doživljavam da su to paraporezi na nešto što ne moraš imati niti kupiti jel' pa ako već to želiš kupiti onda ćeš pored ovoga svega platiti još dodatno jel' tako Ali zato ne razumijem neke diskusije vas kolega koji ste govorili, makar podržavam domaću …/Govornik se ne razumije./… međutim ako sam dobro shvatio dio ovih poreza jednostavno je diktat EU, pravila koja smo potpisali da bude ista priča u cijelom dijelu Europe. Pa ako ćemo biti u Europi onda moramo i ta pravila. Ja ne mislim s time reći da su ta pravila poštena i pravedna i ona su u pravilu dobra za zemlje proizvodne ekonomije, a ne za zemlje koje uvoze kao što mi uvozimo sve i svašta od hrane pa do plovila. Mi hvala Bogu možemo proizvesti sva plovila koja trebaju Hrvatima i svu hranu koja treba Hrvatima, ali uvozimo daleko toga više nego što proizvodimo. Tako da mi imamo poremećaj poprilično i sumnjam da to može porezni sustav popraviti. Ovaj porezni sustav pokušava eto tako ispraviti krive drine nekakve pojedine slučajeve, no mislim da Hrvatska inače mora voditi računa da mora imati što duže stabilan porezni sustav koji što rjeđe mijenja jer uostalom to je onda stvar i pravne sigurnosti i građana, ali i ulagača i investitora.

potpredsjednice. Kolega Komadina nadam se da nećete ovo shvatiti zločesto i ne govorim sa zločestom namjerom vi ste u jednom trenutku morali sa jedne funkcije odstupiti zbog zdravstvenih razloga. Nadam se da nećete sad zbog zdravstvenih razloga morati objašnjavati ili maknuti se iz stranke. Ovo inače bi nama okarakterizirali kao jednu bolest ovaj vaš govor koji nazivaju populizam i demagogija. I to su nam tu etiketu jako često govorili za ovakav govor kakav ste vi sad održali, a ja ga u potpunosti podržavam. I ovo kad ste spomenuli bankarski sektor i porez na nekretnine samo što ste u tom dijelu diskusije izostavili jedan dio. Što s onima koji su recimo svoju imovinu utrošili u lijep život? Recimo kockarnice i slične stvari da ne idem sad predaleko. Što možemo njima oporezovati, koje to nekretnine njima možemo oporezovati? Ništa. naveli, tko je plaćao cijelo vrijeme sve moguće poreze i dadžbine njega sad još treba dodatno oporezovati. I na početku vaše rasprave ste rekli nešto što me oduševilo, rekli ste PDV na turizam 10% dole i to je pravi potez jer će smanjeni porez povećati promet i samim tim će biti više sredstava. Upravo taj način razmišljanja dok ste bili u Vladi je trebalo reći pada PDV sa 23 na 25, možda je trebao otići na 21. Možda bi stvarno bio, rezultiralo to povećanom potrošnjom pa bi možda prihod bio veći. Hvala.

A bio sam bolestan i srećom sam ozdravio. … /Govornik se ne razumije./… Samo sam govorio što bi trebalo, ali sam isto tako rekao da u zemlji koja je u ovoj situaciji ekonomskoj jednostavno su neki potezi nažalost nužni. Kao što je ova ekipa tamo dizala na 23 tako je ova ekipa digla na 25. Međutim, to može ići dok magare ne lipše, neće moći dugo ići ne'. Naš jedini izlaz nije u štednji. Štedi se kad se ima, a ne troši se kad se nema. Mi sad ne možemo trošiti, ali nažalost ne možemo ni štedjeti jer nemamo Prema tome, mi moramo povećati proizvodnju, moramo povećati, mi bez 200 tisuća zaposlenih u Hrvatskoj narednih ne znam nešto godina nećemo se izvući iz krize. Pa ako ste čuli ministra financija kamata je postala jednaka deficitu, kamata na dug. Znači, mi ćemo novi anuitet uzeti da bi zamijenili kamatu, da se poveća samo za kamatu ove godine pa onda tako iduće. Mi ćemo u dvije, tri godine biti Grčka. Ako se ne pokrene novi val investicija, novi val zapošljavanja nema šanse. Mislim tako da ne vidim ja što je tu ovo ili ono, bolesno, ne bolesno. To je realno. Prema tome nas samo investicije i to i privatne i javne i ove i one mogu izvući. A nažalost pazite baka s kolačima je dosta brzo prošla. Nažalost mi smo ratovali dok su se investicije šetale po Europi. za 1 kunu nekom prodati ili dati sad ćemo pričat da ćemo za jednu kunu nekome prodati ili dati, sad je nema više, šta ću, kome ću dati za jednu kunu. Da smo je dali prije 20 godina, umjesto privatizaciju izveli …/Ne razumije se./… način, da smo je tad podržavili ne zakon stavili, koji radnici će kupiti tvornicu sa hrpom hala i strojeva, da smo je tada …/Ne razumije se./… poklonili danas bi radili motore za MN, a neće Mercedes otvoriti pogon u 10 zemalja, otvorio je u Turskoj i ne znam gdje, šta će danas netko otvarati pogone u Hrvatskoj, zbog čega? **Zgrebec, Hvala lijepo. Uvaženi kolega Komadina, rekao bi premijer ja vas ništa nisam razumio, ili u SDP-ovoj terminologiji ovo bi se moglo svesti pod ono odlučno možda, jer slušajući vašu raspravu najmanje je bilo o zakonu, a bilo je više o cjelokupnoj situaciji, ali uhvatio sam ona dva, tri momenta vaših opservacija pa je bilo malo kako je 10% koje ne rješava ovaj prijedlog zakona nego je riječ već onaj u 3. mjesecu, povezano sa fiskalnim blagajnama pa će to onda ubrzati sustav, povećati broj potrošača i sustav će jednostavno profunkcionirati, a država će ubrati više, niti će se smanjiti cijene, kava će i dalje biti 7 kuna ili 8, 8, sok će i dalje biti 15 kao što je danas i ne znam što već ne, ugostitelji će staviti fiskalne blagajne, ali će u nedostatku poreznih djelatnika i inspektora iskoristiti svaki trenutak koji im bude na raspolaganju da i prevare te fiskalne blagajne, jer je to isto mogućnost moguća, iako ne treba sumnjati u njihovu dobru vjeru i namjeru da pošteno obavljaju svoj posao, ali Bože moj. Ali što se tiče ovog dijela o kojem ste govorili na kraju, stvarno ja moram priznati da vas nisam jednostavno razumio. I replika potpredsjednik Milorad Batinić. Pardon, odgovor na repliku Zlatko Komadina. **Komadina, Zlatko (SDP)** Kolega Boriću, mislim objektivno je vaš problem što vi mene niste razumjeli. Da, meni je važno da me razumije većina građana, dosad me je razumjela ovih 20 godina, a makar mislim da ću reći istinu vi ste mene dobro razumjeli.

Hvala kolega Rađenoviću, hvala lijepa. Spomenuli ste komunalni doprinos i komunalnu naknadu, znači ubire se na prijedlog predstavničkog tijela i iznos i količine itd. i namjenski se koriste. Svjesni smo kao gradonačelnik mogu tvrditi za svoj grad, a vjerujem da vi isto kao župan vrlo dobro ste upoznati bili sa time koliki su ti iznosi komunalnih doprinosa i komunalnih naknada, znači svakako komunalni doprinos nije dostatan da se kompletno izgradi komunalna infrastruktura o kojoj ste govorili. Komunalna naknada vjerujem da podmiruje u manje-više svim jedinicama lokalne samouprave do 50, 60% ako uspijeva onaj dio radova koji se izvrši na temelju komunalne naknade, slažem se, porezna reforma treba, ali integralan pristup, cjelovita rješenja, i naravno da svatko od nas građana, pogotovo koji smo u izvršnoj vlasti da imamo što manje poreza dva, tri, ali isto tako znači ne osiromašenje prihoda jedinica lokalne samouprave. Prvenstveno isto tako na koji način i kako velim zalažem se za integralan pristup, cjelovito rješenje i prije svega da dobijemo nekakvu, nekakav izračun, nekakvu matematiku, onda možemo mislim daleko kompetentnije i razgovarati i odlučivati o tome. Načelno, ja sam razumio što ste govorili u svojoj raspravi i podržavam. Hvala. **Zgrebec, Dragica Pa mislim, slažem se ja s vama, slažem se ja sa svima što je najgore, međutim komunalna naknada ili komunalne dadžbine da tako kažem su građani plaćaju tri puta, plaćaju kao komunalni doprinos, kao komunalnu naknadu i plaćaju kao namjenski dio komunalne cijene za razvoj, da li vodovoda, ovoga, onoga, odvoz smeća pa izgradnju, tako da zapravo, a to je druga stvar što sva ta tri komponente nisu dovoljne, pa onda još uskaču od Hrvatske vode, pa zaduženje itd. Mislim to je zbog onoga što sam rekao što smo siromašni, tako da mi moramo jednostavno, nema nam druge ono što sam rekao, moramo stvoriti uvjete za veći broj zaposlenih da više možemo zahvatiti jer bojim se da smo došli do gornje granice zahvaćanja na ovu osnovicu koju sada imamo. Ali dobro to je posebna priča. U ime predlagatelja, zamjenik ministra Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, dame i gospodo. Evo i nakon završetka ove točke, zahvaljujem se na vašoj raspravi. Šta reći, svakako nije ugodno ni za jednu Vladu kada dolazi do povećanja poreza, bilo to za jedan postotni poen, kao što je to učinila vaša Vlada, ili sad za dva ova postotna poena kao što čini Vlada Zorana Milanovića, svakako u jednom slučaju građani nisu pljeskali ni vama, ne plješću ni nama u tome dijelu, tako da jednostavno to su odluke koje svaka vlast zapravo zapravo donosi. Nadamo se, a to je ono što smo pokušali u našoj raspravi reći da intenzivno radimo i na restrukturi gospodarstva, jer smatramo da sve ove, bez obzira bile usklade sa direktivama ili ne bile usklade sa direktivama, svjesni smo da bez snažnog poticaja privrede i da smo cijelu iduću godinu ćemo biti što više na investicijama, i ono što sam rekao i na reformi lokalne uprave, da jednostavno su reforme pred nama, ova godina je bila cijela godina reformi, reformi poreznog sustava, najavljena je još jedna vezano za reformu, vezano za porez na nekretnine, već se o tome razgovara, vidjet ćemo kakav će biti u konačnici ishod. Ono što pokušavamo reći da jednostavno situacija što se tiče povećanja kažem nije nikome ugodna. Rekli ste da bi bilo dobro da smo sa 23 išli na manje, da, da smo imali prostora da ovih 10 milijardi kamata izračunajte ako 1%-tni poen PDV-a vam je dvije milijarde kuna, 10 milijardi kuna koliko moramo platiti kamata da nismo plaćali te kamate svakako bi trebalo biti i prostora da se taj PDV smanji sa 23 na možda na možda niži postotak na 18%, na 19% i da u tome dijelu potičemo potrošnju. Međutim jednostavno stavke u proračunu su takve da imamo obveze prema našim umirovljenicima, imamo ajmo reći rupu u mirovinskom sustavu od 16 do 19 milijardi kuna koju jednostavno moramo zatvoriti. To je jednostavno činjenica znači mi uvijek kaskamo svugdje su nam negdje neke reforme nam zapravo su potrebne tako da je vrlo teško menadžerirati s onim što imate. Slažem se da kada govorimo da zemlje okruženju imaju i manje stope i manje presije ali svakako te zemlje nemaju prosječnu stopu umirovljenika od 51 godinu koliko mi imamo. To je jednostavno činjenica. Da imamo 51 godinu prosječnu stopu umirovljenika i da izdvajamo 35 milijardi kuna za to. Jednostavno imamo sustav kakav imamo i mi ga pokušavamo isto kao što ste vi i sa vašim programom gospodarskog oporavka pokušavali oživjeti gospodarstvo

Razlika između građana Hrvatske i građana EU, pitanju 5% njima za uvoz njihovih plovila i 25% nama za kupnju naših plovila. Hoćemo li zvati Štefana ili Đovanija da bi kupili brod za sebe? To nam recite da znamo danas ili mislite odustati od toga i izjednačiti hrvatske građane sa građanima EU. To je pitanje koje je najvažnije u ovoj raspravi i vi nećete odgovoriti jer i sami ste svjesni da je to nepravedno. Nepravedno je skroz. I ja sada moram zvati svog prijatelja Štefana da mi kupi brod u Njemačkoj ili Đovanija u Italiju da bih kupio jeftiniji brod nego što ću ga kupiti u Hrvatskoj. Izvinite ali to je poruka ovog zakona i ako je vama to o.k. kao ministru financija dozvolite da nama to nije dobro i mislim da biste trebali odgovoriti na to pitanje. Hvala lijepo. Odgovor na repliku zamjenik ministra. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa. Da vam odgovorim. Pa gledajte mi smo … danas smo čuli dva koncepta, dva koncepta, čuli smo ajmo reći jedan širi koncept u kojem se našla mala brodogradnja i ovih uvođenja trošarina, ukidanja itd. vi ste išli sa konceptom kojim ste išli, kolege su zapravo argumentirale koji je bio cilj Vlade u kojem dijelu prikupljanja prihoda. Šta da vam kažem? Mi smatramo da u tom dijelu trebamo iskoristiti tu priliku da u tome dijelu imamo veće prihode. Vi idite sa amandmanom da budete protiv toga